og forvaltningskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: Arbeiderpartiet 25 minutter, Høyre 20 minutter, Senterpartiet 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Rødt 5 minutter, Venstre 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og Kristelig Folkeparti 5 minutter.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

Krigen har ført til ustabilitet i energi- og matvaremarknadene, og saman med etterverknadene av pandemien har det ført til ein høgare inflasjon enn på fleire tiår. Ringverknadene av det som skjer, påverkar naturleg nok kommunesektoren. Alle partia i komiteen merkar seg den store innsatsen som blir lagd ned i kommunar og fylke i handteringa av det store talet flyktningar som framleis kjem til Noreg.

leggje til rette for vellykka busetting av eit rekordstort tal flyktningar i små og store kommunar i heile landet. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren viser at kommunar og fylkeskommunar er godt økonomisk drivne. I tillegg har sektoren nytt godt av ekstraordinære skatteinntekter i fleire år. Sektoren har òg bygd seg opp solide disposisjonsfond, og det er få kommunar på ROBEK. I årets kommuneproposisjon legg regjeringa fram forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Eg er glad for at ingen parti i komiteen går imot forslaget til nytt inntektssystem, og me i komiteen er òg samla bl.a. forslaget om at det nye inntektssystemet for fylka skal evaluerast i forbindelse med framlegginga av kommuneproposisjonen våren 2027.

bak tilrådinga. Det er viktig å leggje til rette for å sørgje for ein nyskapande og berekraftig kommunesektor. I forbindelse med kommuneproposisjonen i fjor vedtok Stortinget å be regjeringa om å etablere frikommuneforsøk, etter inspirasjon frå Danmark.

For Arbeidarpartiet og regjeringa er det viktig å sikre eit likeverdig tenestetilbod i heile landet. Det at me no er i ei veldig usikker tid, gjer planlegginga av året som kjem, meir krevjande enn tidlegare. Det at me no legg opp til ein vekst i dei frie inntektene for kommunesektoren på mellom 5,6 og 5,9 mrd. kr, viser etter oppfatninga mi at regjeringa prioriterer kommunane, velferd, tryggleik og fellesskapsløysingar. Noreg skal vere ei trygg hamn for flyktningane som no kjem frå Ukraina. Eg er glad for at regjeringa i forslag til revidert nasjonalbudsjett har føreslått ei rekkje budsjettaukar som skal støtte busetjing og bidra til at fleire flyktningar kjem i arbeid og aktivitet.

me aukar tilskotet til busetjing av personar med omfattande pleie- og omsorgsbehov. For å støtte opp om tiltak for å få fleire i arbeid og aktivitet, har regjeringa òg føreslått løyvingar til fleire tiltaksplassar,

Regjeringa la nyleg fram ein ny opptrappingsplan for det psykiske helsefeltet og har varsla ein bu trygt heime-reform før sommaren. Det er òg, som kjent, i gang eit viktig arbeid med fastlegeordninga. Det er viktig for alle som treng gode helsetenester. Det skal vere godt å bli gamal i Noreg, og det skal òg vere bra å arbeide i den norske helsetenesta. helsetenesta. Litt meir om inntektssystemet for fylkeskommunane: Forslaget som er lagt fram, er basert på Lunder-utvalet, som har gått gjennom heile systemet og gjort nye analysar. På nokre viktige punkt har me gjort endringar baserte på innspel som har kome i høyringa. Eg meiner proposisjonen og forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunane er

system. Det vil alltid vere diskusjonar når ein innfører nye kostnadsnyklar. Arbeidarpartiet og regjeringa meiner at forslaget til ein ny felles kostnadsnykel for persontrafikk gjev eit betre samsvar med fylka sine faktiske utgifter enn dagens Den nye kollektivnykelen varetek òg kystfylka på ein god måte. Det er òg viktig at ein har gode kompensasjonsordningar som gjev ei skjerming for dei fylka som no får den største nedgangen eller endringa. Det same gjeld overgangsordningane og auka frie inntekter. Alle fylka vil få nødvendig tid til å tilpasse seg det nye systemet. Det siste har vore veldig viktig for Arbeidarpartiet og Senterpartiet i arbeidet med dette. med dette. Det viktigaste me kan gjere i ei tid med krig i Europa, energikrise og inflasjon, er å skape mest mogleg tryggleik og føreseielegheit for folk i kvardagen. Det er òg viktig for kommunesektoren. Eg meiner at regjeringas politikk for kommunesektoren viser at me prioriterer tryggleik, moglegheiter og fellesskap, at me fører ein ansvarleg politikk som styrkjer velferda. Eg meiner at kommuneproposisjonen for 2024 òg viser at me har ambisjonar for både by og land, som er ein heilt sentral del av Arbeidarpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform.

Jeg takker komi- télederen for de innledende ordene om det gode samarbeidet i komiteen.

til å bli et parti som dessverre driver med litt for mye reversering. Når det ikke er reversering, er det utsettelser, og er det ikke det, har de blitt dratt etter. Det er en kombinasjon av disse tingene vi dessverre ser mest fra Arbeiderpartiet.

Me har ei regjering som er framoverlent i både bypolitikken og distriktspolitikken, og òg har store ambisjonar for fylkeskommunane, som er viktige leverandørar av tenester innanfor vidaregåande opplæring, kultur og samferdsel.

[10:12:04]: La meg først un- derstreke at det er svært urimelig av representanten å prøve å legge ord i min munn ved å prøve å antyde at Høyre ikke bryr seg om det som skjer i Europa. Høyre har stått skulder ved skulder med regjeringen bl.a. når det gjelder hjelpen til Ukraina, ikke minst når det gjelder bosetting av flyktninger, så det blir et litt for billig poeng når man egentlig er i et replikkordskifte om kommuneproposisjonen. La oss gå tilbake til temaet: Et veldig spennende arbeid som er blitt gjort av generalistkommuneutvalget, slår fast at små kommuner systematisk sliter mer enn de større, når det gjelder både lovoppnåelse, å levere gode tjenester til sine innbyggere og å ha gode kompetansemiljøer. Jeg har gjort en rekke forsøk på å få statsråden til å si seg enig i faktagrunnlaget. Det har vært en krevende øvelse for både meg og mange andre. Men hva mener representanten om de funnene som har kommet? Takk for spørsmålet. Det Høgre lèt vere å seie i spørsmålet, er at generalistkommuneutvalet fann ut at ingen kommunar i Noreg oppfyller alle lovkrav. Samtidig som ein ser det bildet, meiner eg det heilt klart er ei utfordring at ein ser mindre grad av lovoppnåing i enkelte kommunar enn i andre. Det meiner eg er viktig å ta på alvor

[10:14:23]: Eg høyrde i stad at representanten bestilte eit spørsmål om viktige ting som inflasjon, så då skal eg ta ho på ordet og spørja om akkurat det. Me har ein finansminister som brukte store delar av fjoråret på å snakka om at det er viktig å halda igjen på offentleg pengebruk, i fare for at renta skulle stiga. Så skjedde akkurat det at renta steig, og han brukte meir oljepengar, men det er ei anna historie og høyrer til ein annan komité. Likevel: Bruk av offentlege pengar på spesielt reversering er noko som mange har reagert på.

Det er eit spørsmål som ligg til behandling og som ein ikkje har avklart, men mange er spente på om ein verkeleg har tenkt å halda fram reverseringspolitikken sin med òg å reversera dette – eller om ein skal leggja til grunn ein litt meir klok politikk og leggja det i skuffen og forhalda seg til ikkje å bruka pengar på det.

Kapur (H) [10:16:23]: Jeg vil også starte med å takke både saksordføreren og komiteen for godt samarbeid. Kommuneproposisjonen legger grunnlaget for kommunesektoren neste år og er derfor et av de viktigste dokumentene vi behandler i løpet av året. Det er jo kommunene som er grunnmuren i det norske demokratiet og de fremste leverandørene av velferdstjenestene i folks hverdag. Det er derfor viktig at vi gjennom kommuneproposisjonen og statsbudsjettarbeidet skaper en god og forutsigbar kommuneøkonomi, som bidrar til å sikre gode velferdstjenester i hverdagslivet til folk – næringsliv, enkeltpersoner, familier – uansett hvor i landet de bor. Vi står overfor store omstillinger i årene som kommer. Ifølge tall fra SSB vil det allerede i løpet av de neste ti årene være flere eldre over 65 år enn barn og unge under 20.

utviklingen mer som en mulighet enn bare som en utfordring. Men det vil også stille større krav til norske kommuner, og til kompetanse som finnes der ute for å levere de tjenestene. Hvis norske kommuner skal levere gode tjenester til sine innbyggere, må de i hvert fall settes i stand til å kunne gjøre det arbeidet. Uavhengig av innbyggertall, demografi og bosettingsstruktur skal de håndtere de samme kravene til tjenester til sine innbyggere. alt fra planleggingsarbeid til beredskap, til myndighetsutøvelse og demokratiske funksjoner. Da generalistkommuneutvalget la fram sin rapport – en av de bredeste gjennomgangene de siste 30 årene – ga det oss et godt og saklig grunnlag for å diskutere hvordan norske kommuner skal løse og finansiere morgendagens utfordringer. Kartleggingen viser at små og usentrale kommuner systematisk gjør det dårligere, dette er dessverre noe som regjeringspartiene og regjeringen ikke tar på alvor. Jeg synes det er synd at vi ikke får en skikkelig debatt rundt dette. Dette er enda en sak som havner i skuffen til denne regjeringen. Når vi leser hvor viktig en omstilling for kommunestrukturen er, og det ser vi i mange rapporter, er det litt spesielt at vi fortsatt står i en situasjon hvor regjeringen egentlig ikke har lagt fram noen store saker om utviklingen av Kommune-Norge. Den største egenproduserte saken denne regjeringen har lagt fram, som er deres egen politikk, omhandler reversering. Det er bekymringsfullt i den tiden vi går inn i. Jeg synes også det er synd at vi nå går inn i en tid hvor vi skal splitte opp fagmiljøer og reversere istedenfor å utvikle Norge videre. videre. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren ved inngangen til 2023 viste at kommuner og fylkeskommuner har fått økte frie inntekter over tid og har vært godt økonomisk drevet de siste årene. Det er i kommunesektoren som helhet blitt bygd opp solide disposisjonsfond, og det er gledelig at man i RNB for 2023 kan lese: «Siden 2015 har disposisjonsfondene økt mer enn veksten i frie inntekter, korrigert for oppgaveoverføringer,

Men hvis man ser på hva som kommer til å skje på lønns- og prisvekst, som demografi- og pensjonskostnader, vil jeg trekke fram en bekymring om at den reelle veksten nok ikke blir Sånn sett er det viktig å følge tett med på det, uten at jeg nå skal kritisere regjeringen eller regjeringspartiene for ikke å levere nok på det. Men jeg tror det blir viktig å følge godt med på det framover. Framover blir det viktig å følge godt med på inntektssystemet for de nye fylkeskommunene. Det er flere ting som gjelder både videregående skole, kollektivtrafikk, fylkesveier som man bør følge tett og se hvordan utslagene blir. Vi mener at vi må legge nok tid bak oss før vi kan gjøre en god evaluering. For oss er det viktig at kommunesektoren styrkes framover, at tjenestene blir sterke, og det preger de forslagene vi har med Fremskrittspartiet, og hermed er de tatt opp. Presidenten

i fylkeskommunane. Me har høyrt dei siste dagane at Høgre meiner me brukar for mykje pengar på velferd, så vil representanten svare på

[10:22:29]: Detaljene i vårt opplegg vil vi komme tilbake til når finanskomiteen avgir sin innstilling. Om jeg ikke husker helt feil, er vel det i morgen. Da vil tallene bli offentlig kjent. Det kan også hende det kommer før, hvis regjeringen legger fram sitt opplegg

det første fordi vi mener at det i den økonomiske situasjonen landet står i i 2023, er viktig å holde igjen på pengebruken. Det har vi vært opptatt av i vårt alternative budsjett og kommer til å fortsette med å være opptatt av i RNB, i motsetning til regjeringen. Så er det også viktig å gjøre disse omprioriteringene fordi vi ønsker å bruke penger på dem som ikke har så mye penger på bok som fylkene, nemlig småbarnsfamilier og lavinntektsfamilier.

Kva vil representanten føreslå for eit fylke som ville måtte kutte i tenesteproduksjonen sin om Høgre sine forslag hadde blitt ein realitet? [10:23:57]: Vi legger fram rea- listiske alternative budsjetter. Det som gjelder fra vår side for inneværende år, er vårt alternative budsjett, og så vil vi legge fram vårt helhetlige alternativ til regjeringens RNB når tiden er inne, i riktig komité. Vi har selvfølgelig tillit til at norske fylker på generelt grunnlag kan gjøre sine prioriteringer selv. Vi skal ikke sitte og overstyre eller lage budsjettene for fylkeskommunene. Men det er ingen tvil om at norske fylkeskommuner har

uttrykker veldig stor bekymring for det offentlige, for byråkratiet, etater og fylkeskommuner, mens vi i våre alternativer først og fremst ønsker å holde igjen pengebruken for å holde presset nede i norsk økonomi

[10:25:11]: Høyre vedtok på sitt landsmøte i vår at kommunereformen må videreføres, og at norske kommuner må bli større og såkalt mer robuste. Senterpartiet mener folk lokalt vet best hva som er bra for kommunen sin, og at kommunesammenslåing skal være frivillig. I valgkampen i 2013 snakket Høyre varmt om frivillighet i spørsmålet om kommunesammenslåing. Det varte bare til de kom i regjering. Er det sånn at Høyre fortsatt vil overkjøre lokaldemokratiet og innbyggerne, eller kan Høyre garantere at de ikke vil komme med nye framtidige tvangssammenslåinger? Takk for spørsmål- et. Da Høyre, sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, gjennomførte kommunereformen, var det faktisk slik at på det punktet hadde Norge stått stille siden 1960-tallet. veldig fint å være for Senterpartiet, men verden hadde gått videre. Vi ønsket ikke å forandre norgeskartet, men vi ønsket å gjøre disse endringene fordi Norge hadde forandret seg. heller ikke i dag, i stand til å kunne levere sine lovpålagte tjenester på en god nok måte. Da er det vår plikt å gjøre det som trengs for å sette kommunene i stand til det. Kommunereformen var en del av det. Så er det helt riktig at vi på vårt landsmøte har vedtatt at kommunereformen bør fortsette, men vi har også sagt veldig tydelig at det er frivillighetsprinsippet som gjelder, og vi håper at flest mulig vil se på hvordan de best kan organisere seg for å lage gode tjenester.

de bør behandles også sammen med resten av det økonomiske opplegget fra år til år. Så hva gjør man med promillesatsen? Jeg husker veldig godt at vi sammen fikk til mye godt der, men den typen diskusjon må ses i sammenheng med resten av det samlede skatte- og avgiftstrykket som man ønsker å prioritere i statsbudsjettet. Jeg er veldig stolt av at vi, sammen med Fremskrittspartiet, fikk ned det trykket, og jeg håper at flest mulig kommuner fortsetter å bidra til det,

og at det ikkje nødvendigvis gav innbyggjarane betre tenester i heile kommunen. Ålesund kommune gjorde så godt dei kunne, og vi gjekk inn i det med veldig ope sinn. Spørsmålet mitt til Høgre sin representant er: Når det aukar byråkratiet, når det blir større avstand og demokratisk underskot i ein slik storkommune, meiner ein då likevel det

ordentlige, grundige undersøkelser gjort i de sammenslåtte kommunene. Landets sammenslåtte kommuner kom ordentlig i gang fra 2020 og gikk rett inn i en pandemi. Vi er i 2023 nå. Egentlig bør veldig mange av disse kommunene først få lov til å virke lenger. Det samme gjelder egentlig fylkeskommunene. Derfor er det synd at SV,

heller velger å støtte å bruke en halv milliard kroner på å lage enda flere fylkeskommuner og enda mer byråkrati. Det vil ikke på noen som helst måte bidra til det representanten selv er opptatt av.

Lund (R) [10:31:38]: Selv om det smerter meg å innrømme det, gjør Høyre det veldig godt på meningsmålingene om dagen, og hvis målingene slår an, er det veldig mange kommuner som står i fare for å bli styrt av Høyre etter høstens lokalvalg. Men jeg merket meg en positiv ting som representanten sa i sitt innlegg, og det var at han slo fast at kommunene er selve grunnmuren i det norske demokratiet – og det er jeg helt enig i. i. Da er det samtidig synd at Høyre fortsetter å være mest opptatt av politikken for mer tvangssammenslåing og sentralisering, kombinert med, hvis man leser budsjettforslaget fra Høyre for inneværende år, at de under posten for Kommunal- og distriktsdepartementet kutter hele 2,6 mrd. kr i tillegg at Høyres leder, Erna Solberg, varsler at kamp for privatisering kommer til å bli en viktig sak for Høyre i kommunene etter høstens valg. Er det slik at Høyres løsninger for Kommune-Norge nå framover er mer tvang, privatisering og kutt i kommunerammene? Hvis vi skal se på historikken, tror jeg den taler for seg selv. Med Høyre i regjering fikk kommunene en vekst i frie inntekter på om lag 35 mrd. kr. Kommunene gjennomgikk en viktig reform som kunne sikre bedre tjenester til innbyggerne, og mange av de grepene vi tok, understøttes av fagrapporten fra generalistkommuneutvalget, som det er synd at regjeringspartiene ikke velger å lese nøyere. Jeg vet ikke hvordan det er med Rødt på akkurat det punktet. Det Det representanten fra Rødt prøver å tegne et bilde av rundt Høyre, er også helt usant. Det er ikke sånn at vi nå mener det er om å gjøre å drive mest mulig tvang. Vi har sagt at det er om å gjøre å sørge for best mulig tjenester til folk og sette kommunene i stand til å levere disse tjenestene. Når det gjelder eventuell fortsettelse av kommunereformen, er det frivillighetslinjen som er viktigst. Det er også sånn at det å slippe flere krefter til for å kunne gi f.eks. hjelp til flere pasienter er et gode for landet. Presidenten

Finansieringen av kommunesektoren skal sikre likeverdige tjenester over hele landet. Derfor er jeg glad for at vi i en tid med stor økonomisk usikkerhet og mindre økonomisk handlingsrom klarer å prioritere kommunesektoren. Kommune-Norge har vært gjennom en rekke utfordringer de siste årene. Kommunene sto i front da koronapandemien rammet oss, og kommunene står i front når vi nå tar imot rekordmange flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Norske kommuner løser disse utfordringene på en imponerende måte. Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett kompensert kommunene for den store kostnadsutviklingen vi har sett i løpet av dette året. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å gi kommunesektoren en kompensasjon på 3,2 mrd. Det dekker differansen mellom ekstra høy prisstigning og ekstra høy skatteinngang, og det er helt avgjørende at kommunene får denne kompensasjonen. I kommuneproposisjonen varsles det en realvekst i frie inntekter på 5,6–5,9 mrd. kr. Deler av denne veksten er begrunnet med satsing innen psykisk helse- og kompensasjon til kommuner som taper mest på modellen for gradert basiskriterium, og midler til fylkene begrunnet med omlegging av inntektssystemet til fylkene. fylkene. Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen at det skal legges fram en distriktsmelding i vår. Distriktsmeldingen vil synliggjøre en ny kurs i distriktspolitikken.

Det er også satt i gang pilotprosjekter med bygdevekstavtaler. Det er forpliktende avtaler mellom staten og enkeltkommuner som skal legge til rette for næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. kunne levere gode tjenester til folk i hele landet trengs det ikke bare økte budsjettrammer, det trengs også folk som kan bidra. Jeg er redd vi vil gå tom for folk før vi går tom for penger. Vi trenger folk med rett kompetanse. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå har satt i gang et prosjekt med desentralisert utdanning, som gir rett kompetanse både til det offentlige og til det private næringslivet. For å få flest mulig til å ta utdanning og videreutdanning må vi sørge for at det er utdanning nær der man bor. Regjeringen skal revidere de statlige planretningslinjene for arealbruk og mobilitet. Formålet med de statlige planretningslinjene er å sikre en samordnet og bærekraftig areal- og transportplanlegging. Senterpartiet mener det er positivt at disse retningslinjene skal revideres. Det må være helt grunnleggende at retningslinjene sikrer at det legges til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ befolkningsutvikling. Det må legges til rette for mer boligbygging i områder med liten befolkningstetthet, og kommunene må få økt handlefrihet når det gjelder hvor i kommunen nye boliger og ny næring skal lokaliseres. Senterpartiet mener muligheten til å utvikle både små og store lokalsamfunn må ligge til grunn for prinsipper for fortetting og lokalisering. Retningslinjene må legge til rette for en differensiert politikk der man tar utgangspunkt i at Norge er et mangfoldig der både utfordringer og muligheter er svært ulike. Derfor må lokalsamfunnene få bestemme mer selv. Det handler om muligheten til å leve et godt liv over hele Norge. For å gjøre det attraktivt for ungdom å etablere seg må det legges til rette for tomter og boliger der folk ønsker å bo. å bo. Regjeringen har presentert et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Neste år kommer et nytt inntektssystem for kommunene. Utviklingen de siste årene har vært at de minste kommunene har fått en stadig mindre del av kaka, og denne utviklingen er vi nødt til å snu. For Senterpartiet er det viktig å få på plass et inntektssystem som setter kommunene i stand til å utføre oppgavene sine og gi gode tjenester til innbyggerne. Den demografiske utviklingen gjør at Kommune-Norge står overfor store utfordringer i årene framover. Det trengs en inntektsutjevning som sikrer at innbyggerne får likeverdige tjenester – uansett hvor man bor. Derfor er jeg glad for at innstillingen inneholder et flertallsforslag som sier at behandlingen av endringer i kommunenes inntektssystem må ivareta intensjonen om at inntektssystemet for kommunene skal være mer utjevnende enn

på vann og avløp i komiteen i en lengre periode, og vi opplever at enkelte kommuner øker vann- og avløpsgebyrene sine med opp mot 30–40 pst. på ett år. Hvordan vil Senterpartiet stimulere kommunene til å holde gebyrene nede? Heidi Jeg har merket meg at Høyre nå går til valg på at de ikke skal øke avgiftene i kommunene når de eventuelt kommer til makten. Det forundrer meg veldig så lenge hele Stortinget har vært enige om selvkostprinsippet på vann og avløp i veldig mange år. Er det nå sånn at Høyre vil gå bort fra selvkostprinsippet,

Senterpartiet innser absolutt at det er en stor utfordring med det høye investeringsbehovet i denne sektoren, og det kan godt hende at vi på et tidspunkt må inn med noen statlige bidrag for å unngå for høye for høye kostnader for enkeltpersoner. Men foreløpig er det selvkostprinsippet som ligger til grunn, og da er det faktiske kostnader som kommunene pålegger. Det er ikke en økning som kommunene gjør ut fra eget forgodtbefinnende. Høyre støtter absolutt at vi skal fortsette med selvkostprinsippet. Men jeg synes det virker noe lite kreativt av representanten fra Senterpartiet når hun ikke klarer å tenke lenger utover enn at dette må innbyggerne bare betale. Dette går direkte inn på både kommunenes utgifter og ikke minst på utgiftene til den enkelte innbygger. et avløpsdirektiv som har vært ute på høring, og som også vil kunne bidra sterkt til økte utgifter. Også der må vi ha en plan, etter vår oppfatning. Jeg lurer også på hvordan representanten fra Senterpartiet tenker med hensyn til rekkefølgekrav og justeringsavtaler som kommunene har mulighet til å gi. Det er store forskjeller på hvordan kommunene benytter disse justeringsavtalene og momskompensasjon. Hvordan vil Senterpartiet gjøre det mer likt over hele landet? Som sagt, når det gjel- der vann og avløp og de andre selvkostområdene, så er det ikke sånn at kommunene finner på utgifter. Det er heller ikke sånn at kommunene prøver å gjøre dette mest mulig kostbart. Det er faktisk sånn at en prøver å få det billigst mulig.

til et direktiv som krever påkobling også om man f.eks. ligger 3 km unna en hovedkloakkledning, noe som vil gi helt uakseptable påkoblingskostnader for enkeltpersoner. jeg håper endelig vi blir enige om å avvise den typen direktiv som ikke er tilpasset norske forhold, og som påfører oss helt unødvendige kostnader, nettopp fordi det er noe EU trer ned over hodet på oss. (H) [10:42:44]: Nå dreier jo rekkefølgekrav og justeringsavtaler seg om langt mer enn vann og avløp, og det var egentlig de andre sidene jeg ville gi litt oppmerksomhet. Det gjelder bl.a. at når man skal bygge ut et boligfelt, kan man legge inn rekkefølgekrav om skoler, om barnehager, om ting som egentlig skal ligge nærmest mulig, og som har direkte påvirkning på det ene boligfeltet. Nå er det også innført justeringsavtaler som dreier seg om Hvor direkte mener representanten for Senterpartiet at justeringsavtalene påvirker både

det er kommunen som kan stille rekkefølgekrav, f.eks. når de vedtar en reguleringsplan. Da er jeg helt overbevist om at samtlige kommuner prøver å gjøre det på en måte som gir den gir den lavest mulige kostnaden for dem som skal bygge i et område. Det er ikke sånn at all boligbygging i Norge foregår i boligfelt. All boligbygging i Norge foregår ikke innenfor en stor reguleringsplan. Veldig mye av boligbyggingen rundt omkring i Distrikts-Norge er spredt boligbygging der folk bygger på en plass der de faktisk ønsker å bo, på en plass der det er stort behov for at det bygges nye boliger til barnefamilier. Helge André Njåstad

fem øyar som blir betente av ferje til fastlandet. Der har ein vekst i folketalet og mange innbyggjarar; det bur over 5 000 på dei fem øyane. Dei får no gratis ferje, noko eg er glad for at Senterpartiet har fått på plass.

utrolig viktig for mange lokalsamfunn. Det er også mye som står igjen å gjøre. Det er en stor elefant som skal spises, og den må tas bit for bit.

Anekdoten om elefan- ten gjelder at det er fryktelig mange utfordringer når det gjelder ekstrakostnader som påføres folk rundt omkring i Distrikts-Norge,

vi har utfordringen med bilførende hurtigbåter, som kanskje blir en ulogisk grense for noen, men det er noe vi får komme tilbake til i den videre diskusjonen. Jeg ser utfordringene, og jeg tar med meg dette videre.

eit dokument som har vorte til med høgt press på kort tid. Det er takk vera gode og dyktige folk i stortingsadministrasjonen. Kommunane er viktige for demokratiet. Det er litt gøy å lesa innstillinga: Høgre og Framstegspartiet seier at kommunane er grunnmuren i demokratiet,

og me ser i den daglege drifta kor flinke norske kommunepolitikarar og tilsette i kommunane er til å få midlane til å strekkja til og til å gje gode tenester til innbyggjarane. Det er gøy å følgja med på. Det er òg gøy å sjå kor mange som har lyst til å bli kommunepolitikar 11. september i år for å gjera ein innsats for demokratiet dei neste fire åra. Det er gøy å sjå alle ambisjonane som norske kandidatar har, og det er veldig spennande å følgja.

Det betyr at kommunar i utgangspunktet skal seia ja til ting. Me veit at mange kommunar, og spesielt dei som blir styrte av parti langt frå oss, er kommunar som tenkjer motsett. Om det kjem ei bedrift eller ein innbyggjar med ei sak, er det i utgangspunktet nei, og så må innbyggjaren bevisa for kommunen at ein skal få eit ja. Framstegspartiet tenkjer motsett. Me tenkjer at alt i utgangspunktet er ja, med mindre kommunen kan bevisa at ein skal seia nei, fordi det er ein god grunn til å seia nei. Det er forskjellen på jakommunar, som Framstegspartiet vil ha, og nei-kommunar, som me dessverre ser at mange andre parti styrer. Difor vil vi ha fleire Framstegsparti-ordførarar etter 11. september, fordi det rett og slett blir meir aktive kommunar og fleire kommunar som set kommunen på dagsordenen og sørgjer for at næringsliv og innbyggjarar blir møtte med ei grunnleggjande ja-haldning.

Me synest det var trist at ein skapte usikkerheit om lånerammene for investeringar i fjor. Det kom på plass fordi regjeringspartia vart dregne av SV, men det har skapt usikkerheit, og det er ei usikkerheit dei eldre ikkje fortener. På toppen av det det vel fleirtalet i denne salen å fjerna eldreombodet – mens ein lagar ombod for alt mogleg anna. Dei eldre hadde òg fortent eit ombod, for me treng nokon til å passa på at eldreomsorga er god, så det var ikkje klok politikk frå fleirtalet i denne salen. Me treng òg at alle gode krefter er med for å skapa ei god eldreomsorg. Eg registrerer at debatten handlar veldig mykje om at ein skal forby alt som er privat fordi dei

Kvifor brukar ikkje norske kommunar den kompetansen og det samarbeidet? Ein treng ikkje å byggja opp konkurrerande apparat for å vera ein alarmsentral. Det er faktisk mogleg å samarbeida med private for å skapa endå betre tenester, og det bør me gjera meir av.

Det er mange andre felt som òg blir dyrare. Vatn og avløp er eit felt som vil bli dyrare på grunn av store investeringar som ligg framfor oss. I tillegg er det kome mange krav frå EU-systemet – nitrogenreinsing i Oslofjorden er eitt tema – som betyr at det vil bli dyrare.

I dag ligg det ingen forslag til nytt inntektssystem for kommunane på bordet. Om det er det som er grunnen, eller at ein trong endå fleire dagar på å lesa NOUen, veit eg ikkje, men eg registrerer at ein brukte som argumentasjon at ein trong meir enn 130 dagar. det litt interessant at Heidi Greni, som kommenterte rapporten etter dag éin, allereie kunne konkludera på mange viktige felt, mens regjeringa må bruka eit heilt år eks tra. Då trur eg faktisk at spådomen min om at det var mest behageleg å venta med inntektssystemet, er riktig. Men me får inntektssystemet for fylkeskommunane på plass. Der var det eit ekspertutval som la fram ein rapport som skapte ein del støy, spesielt i kystfylka. Regjeringa skal ha ros for at dei har endra det forslaget og lagt fram eit forslag som har skapt mindre støy, meir forståing og

Spesielt er det viktig med den kostnadsveksten me ser meir og meir av – på båt og ferje spesielt, med nye myndigheitskrav. Då er det viktig at sektorandelen blir oppdatert hyppig, og eg er glad for at ein samla komité er einig med oss i det.

[10:58:18]: Skal vi klare å fornye og styrke kommunene i framtiden, må vi satse på digitalisering. Representanten Njåstad pratet ikke så mye om digitalisering, men han skal få en anledning nå. Jeg spurte min språkrobot på Snapchat om Fremskrittspartiets syn på digitalisering og kunstig intelligens, men jeg fikk ikke noe svar. Derfor spør jeg Fremskrittspartiet nå: Hvordan kan vi sikre en forsvarlig bruk av kunstig intelligens og unngå at det blir spredt falsk informasjon, fordommer og annet uønsket innhold?

Eg håpar at mine svar vil vera betre enn dei svara han får på Snapchat. Eg trur i alle fall at Framstegspartiet veit betre om sin eigen politikk. Digitalisering er viktig for å få meir ut av kvar krone me treng. Me har gjort masse i staten på digitalisering, og veldig mange tenester går lettare. Det er eit stort potensial for at kommunane kan vera flinkare til å ta i bruk digitalisering, og me ser at ei rekkje kommunar er flinke til det. Komiteen som me begge sit i, har hatt orientering frå ulike direktorat, som fortel at mange kommunar er flinke. Her kan norske kommunar læra av kvarandre. Eg registrerer òg at dei kommunane som har fagmiljø på dette området, er i front og sørgjer for gode tilbod, som andre kan læra av etterpå.

nå ikke minst når det gjelder sosiale medier og ungene våre, hvordan vi skal sikre at ungene våre ikke blir utsatt for uønsket innhold og ulovlig reklame. En 11-åring kan fort bli et lett bytte for internasjonale selskap som tjener milliarder på å å konkurrere om vår oppmerksomhet. Derfor spør jeg Fremskrittspartiets representant: Hva kan vi gjøre innenfor regulering av kunstig intelligens og sosiale medier for å beskytte ungene våre?

alt ein ikkje ønskjer at ungane skal bli eksponerte for. Då er det viktig at ein lærer dei kritisk tenking, og at ein er veldig kritisk til alt ein blir eksponert for. Då meiner i alle fall eg at det i hovudsak er eit foreldreansvar å læra dei gode haldningar og læra dei å vera kritiske til den informasjonen som dei blir eksponerte for, rett og slett.

være en stor hytte- kommune kan for mange bety en tidobling av innbyggertallet i ferier, høytider og helger. Når vi reiser rundt med komiteen, får vi stadig tilbakemelding om at dette er veldig krevende for mange kommuner å håndtere. De har ansvaret for å gi både hjemmesykepleie og øvrig helsehjelp til innbyggerne, og det er en stor utfordring for kommunebudsjettet.

Eg trur ingen av desse hyttekommunane hadde ønskt at dei ikkje hadde hyttefolk, for då ville dei rett og slett hatt eit mindre tilbod. Mange hyttefolk opplever at kommunepolitikarane ser på dei som ei mjølkeku,

at hyttekommunar skal levera gode tenester. Me har vore med på fleire forslag om at dette er noko ein må sjå på for å finna ein god modell som gjer at dei som har store utfordringar på det feltet, skal kunna levera gode tenester òg til hyttefolk.

Som representanten Njåstad var inne på, har vi tidligere vært enige om at dette er en stor utfordring, og at vi må se på hvordan vi skal klare å kompensere disse kommunene. Det er en kjensgjerning at hyttefolk er mer og mer på hytta og kanskje mindre og mindre i den kommunen de skatter til. Kanskje er de til

Presidenten Representan- ten Njåstad nemnde barnehageforliket. Det er noko av det som er positivt med norsk politikk, at ein kan finne saman i saker og gje gode tenester til folk. Det er ikkje tvil om at barnehageforliket og prisjustering av trygdeordningar, som vi har vore

Viss nokon har behov for eldreomsorgstenester, er det ikkje økonomien til kommunen som skal avgjera kva tilbod ein får, men behovet til den enkelte. Det er den velferdsmodellen me legg opp til, og som me synest er ein klok måte å organisera samfunnet på.

[11:08:22]: Fremskritts- partiet og Rødt er faktisk enige om ganske mange forslag her i dag, og det er jo gledelig. Enigheten stanser når vi kommer til diskusjon om og politikk for velferd.

skoler, barnehager og andre omsorgsbygg. I Norge er det primært barnehager som SBB eier, men nå står de faktisk i fare for å gå konkurs. Taperne i dette er barnehagebarna, men også norske skattebetalere. Fremskrittspartiet er en sterk tilhenger av å fortsette privatiseringspolitikken, og Njåstad nevnte det også i sitt innlegg. Mener Fremskrittspartiet at man skal la norske barnehagebygg være gullgruver for internasjonale spekuleringsfond?

[11:10:38]: Alt skjer i eit fylke og i ein kommune. Å sørgje for at kommunen og fylket har nok inntekter til både å drifte og utvikle lokalsamfunna i lag med innbyggjarane, er svært viktig. Dyrtid, høge energiprisar, krig i Europa, klimaendringar og politisk uro er forhold som kan påverke samfunnet på upårekna vis framover. SV meiner at sjølv om det er nødvendig å stramme inn offentleg pengebruk etter koronapandemien, er det eit faktum at forskjellane veks i Noreg. I denne situasjonen meiner vi det er viktig å byggje ut, ikkje byggje ned velferdsstaten. Vi må sørgje for at dei som har minst, ikkje Det er bra at regjeringa har lagt opp til prisjustering og auke av dei frie inntektene, og at trygdeoppgjeret blir prisjustert – etter justeringsmekanismar SV var med på å presse fram i 2020 men som KS understreka i høyringa i komiteen, er det svært usikre tider og store økonomiske forskjellar mellom kommunar og mellom fylke.

Kommunesektoren har enorme investeringar på vatn og avløp framfor seg. Difor ber komiteen om at det blir gjort spesielt greie for i neste proposisjon.

slår ut. Ekspertutvalet seier det ikkje er grunnlag for ein levekårsnøkkel i inntektssystemet i fylka. SV er ueinig i det. Vi meiner det her er mørketal på tannhelse, og somme fylke treng ekstra innsats i vidaregåande, med meir tilpassa praktisk utdanning og rimelegare og betre kollektivtilbod Mange med låge inntekter har lågare skatteinngang, noko som påverkar det økonomiske handlingsrommet i fylke der gjennomsnittet har lågare utdanning og inntekt og større ungdomsledigheit. I kommuneproposisjonen føreslår SV ein auke i inntektsramma på totalt 5 119 mill. kr for fylke og kommune. Av dette er 1 mrd. kr frie inntekter til kommunane og 500 mill. kr frie inntekter til fylkeskommunane. Vi ønskjer også 400 mill. kr ekstra til særleg ressurskrevjande tenester. Resten skal gå til å auke satsar for sosialhjelp, gratis SFO med tolv timar kjernetid for 3. klasse, vidare utrulling av offentleg tannhelsereform, satsing på kultur, fritidsklubbar, bibliotek og kollektivtransport,

i gjennomsnitt 6,7 pst., men i same perioden har prisane på mat stige med nesten det dobbelte, tett på 13 pst. Sosialhjelpsstønaden må prisjusterast så folk grunnar, har råd til grunnleggjande livsopphald. Det ser heldigvis ut til å kome i orden i forhandlingane. Vi står midt i ei klima- og naturkrise. SV prioriterer å auke miljøkompetansen i både fylka og kommunane i sitt alternative opplegg. Det trengst ressursar til å gjennomføre planvask og betre samfunnsplanlegging og for å gjennomføre ei rettferdig grøn omstilling. omstilling. Noreg er skikkeleg på hælane når det gjeld klimamåla sine. Miljødirektoratet melder at utsleppa i Noreg berre har gått ned med 0,5 pst. det siste året. Å fjerne utslepp frå ferjer, båtar og kollektivtrafikk er eit effektivt grep for å nå måla. Difor er det skuffande at ein ikkje har fått på plass eit nasjonalt krav om utsleppsfrie båtar og ferjer, slik at omstillinga kan skyte fart. Det er fylke som har gått føre her – Hordaland og Møre og Romsdal, som har kutta utsleppa – men no tel dei på

Vettet er jevnt fordelt i landet vårt. Jeg mener det er de lokale folkevalgte som selv vet best hvordan man skal utvikle egen kommune. De tar også godt hensyn til natur og til hvordan man skal sikre mer næringsutvikling. Derfor gjorde Høyre i regjering veldig mange viktige endringer for å sikre at de som faktisk sitter nærmest, får lov til å bestemme. Antallet innsigelser i kommunale planer gikk ned, og kommunene fikk gjennomslag i mange flere saker. av ti saker fikk kommunene gjennomslag med Høyre kontra fire av ti med SV i regjering. SV var også for å overkjøre lokaldemokratiet i en stor overvekt av sakene. I SVs program skriver man også helt klart og tydelig at man vil reversere de endringene som ble gjort for å få ned antallet innsigelser. Mitt spørsmål til SV er: Mener SV virkelig at Kommunaldepartementet vet bedre enn kommunene selv hvordan man skal utvikle eget areal?

– blir han meir og meir pressa. Difor treng vi å utvikle ny politikk på dette området. Vi seier ikkje at departementet veit best, men i den vanskelege prosessen med å møte naturkrisa og klimakrisa må vi ha sterke verkemiddel for å få desse motsegnene på rett plass,

Det har en stor verdi for lokalbefolkningen, og nettopp derfor tror jeg at lokalpolitikere og lokaldemokratiet selv også kan ta disse hensynene. Jeg har tillit til at de som sitter nærmere beslutningen, fatter den på en bedre måte.

Jeg er helt enig i at vi må sørge for å ta godt vare på naturen, men at man kan sitte her i Oslo eller i et eller annet departement eller direktorat og ta disse beslutningene bedre enn folk som sitter nær, har ikke Høyre noe tro på.

Hovudgrunnen til at det har gått i orden, er at alle gode krefter har samarbeidd for å skapa nye barnehagar, og me ser at rundt i heile landet har me mange gründerar som har etablert nye barnehagar. Mange kvinnelege gründerar har laga private barnehagar med ulike tema, noko som som har gjeve gode barnehagetilbod. mitt er: Har SV same oppfatninga som Framstegspartiet, at barnehagesektoren er betre i dag enn for 20 år sidan, og at det kjem av det gode samarbeidet mellom både offentlege og private aktørar? [11:20:58]: Det er sikkert at barnehagereforma var utruleg viktig, og det at ein greidde å samle kreftene om å byggje ut barnehagetilbodet i eit veldig stort tempo, er eg veldig glad for. Samtidig ser ein no at veldig mange av desse lokale gründerbedriftene, dei små tiltaka som poppa opp rundt om i landet både i bygd og i by, blir kjøpte opp av store investeringsselskap som har ein heilt anna agenda enn akkurat å drive gode barnehagar. Ein ønskjer å ta ut profitt i staden for

Lund (R) [11:22:08]: Kommune- sektoren, selve flaggskipet i den norske velferdsstaten, er og har vært under ekstraordinært press de siste årene, først gjennom de formidable oppgavene sektoren fikk med å beskytte befolkningen vår gjennom pandemien, og nå sist gjennom priskrisen som hele samfunnet vårt står i, og de følgene det har for kommuner, for familier og ikke minst for enkeltpersoner. Jeg er bekymret for om vi her i denne salen klarer å sette det kommunale og statlige sikkerhetsnettet i stand til i tilstrekkelig grad å ivareta alle de som nå kjenner priskrisen på kroppen. Matkøene vokser i takt med prisstigningen, og inkassobyråene melder om stadig flere saker. Å ivareta innbyggerne våre under svært vanskelige økonomiske forhold blir en av kommunenes viktigste oppgaver i det kommende året. Økte minsteytelser og et mer tilgjengelig Nav er noen eksempler på viktige grep for å løse de oppgavene best mulig. Fagforbundet peker i sin høringsuttalelse på de store variasjonene det er i resultatene i Kommune-Norge, og at dersom man korrigerer for havbruksfond, er det utelukkende kommuner med over 50 000 innbyggere som har resultater over anbefalt nivå. Det er alarmerende. Det er derfor svært gledelig å registrere at Rødt får gjennomslag for forslaget sitt om å jobbe for å sikre intensjonen om et mer utjevnende inntektssystem, og at alle de rød-grønne partiene står samlet om et slikt mål. Det er jeg glad for. Dette er grunnleggende for å verne om generalistkommuneprinsippet og for å sikre innbyggerne våre gode og tilstrekkelige velferdstjenester i hele landet, uavhengig av postnummer. Det er også veldig gledelig at vi får med oss en samlet komité på forslaget vårt om å be regjeringen vurdere å ikke kutte Nord-Norge-tilskuddet til namdalskommunene. Dette er veldig viktige inntekter for kommuner som har liknende muligheter, men også liknende utfordringer som kommuner i Nord-Norge. mener Rødt at vi også må styrke kommunesektorens inntekter betraktelig i tillegg til å fordele bedre. Vi mener at Stortinget bør øke overføringene til kommuner og fylkeskommuner med minst 9 mrd. kr neste år, sikre bedre finansiering av ressurskrevende tjenester, se på og styrke ordningen for kommuner der ressurskrevende tjenester utgjør en høy høy andel utgifter per innbygger, og også sikre flere ansatte i barnevernet. Her registrerer vi at veien til tverrpolitisk enighet er noe lengre. Kommunene

For mange kommuner har fra før boligpolitiske utfordringer, som med ekstraordinære bosettinger i kombinasjon med en enorm økning i leiepriser har blitt forsterket. Skal vanlige folk med lave eller vanlige inntekter ha en sjanse på boligmarkedet, må vi de neste årene føre en mye mer aktiv og sosial boligpolitikk fra denne salen og vise politisk vilje til å ta tilbake kontrollen over både bygging og mer omsetning av boliger. Ikke minst må vi ta grep som gjør at de nesten 1 million menneskene på leiemarkedet går en tryggere tid i møte. møte. Det er også slått alarm fra både Norsk Vann og KS om den eksplosive økningen i vann- og avløpsgebyrer innbyggerne våre kan vente seg i de kommende årene. Heldigvis viser flere partier i denne salen interesse for å gjøre noe med det. Vi har også forslag til det her i dag. Om løsningen heter en statlig handlingsplan for rehabilitering av vann og avløp eller statlig medfinansiering eller noe annet, er nok uansett konklusjonen klar: at staten må ta en større rolle for å sikre innbyggerne våre. Det som er viktig, er at vi gjør en innsats for å finne ut av hvordan vi kan skåne innbyggerne våre mot enorme gebyrøkninger på toppen av andre prisøkninger i samfunnet. Vi vil støtte alle forslag som beveger det landskapet i riktig retning. Fylkene våre er som kjent inne i nok en omstruktureringsprosess, og denne gangen er det for å rydde opp i Solberg-regjeringens påtvungne regionreform. Istedenfor å foreslå justeringer av det framlagte forslaget til inntektssystemet har Rødt foreslått å evaluere det foreslåtte systemet når vi faktisk har sett hvordan det virker på den nye fylkesstrukturen. Det har også andre partier ment her i dag, og det er gledelig. Jeg vil slå et slag for ferjefylkene, for det som kunne vært en ordentlig hurra-reform, nemlig gratis ferje til innbyggerne våre som ikke har fastlandsforbindelse, er i ferd med å vokse seg til en stor frustrasjon der ute. For det første må gratis ferje fullfinansieres. Hvis ikke resulterer det i kutt andre steder i kollektivtransporten, også kutt i rutetilbudet. Det ser vi ulike steder. Vi kan heller ikke ha denne urettferdige politikken hvor båtruter ikke innlemmes i denne ordningen.

[11:27:30]: I boligdebat- tene som pågår, er det et stadig tilbakevendende tema at det ikke bygges nok og raskt nok. Utbyggerne skylder på trege kommuner, og det er et kommunalt ansvar å planlegge og legge til rette for boligbyggingen.

dag. Der mener jeg at regjeringspartiene har et stykke å gå, for de ser seg blinde på at alt løser seg ved at man bygger mer. Men vi ser jo at prisene likevel vokser mye, særlig på leiemarkedet. For de nesten en million menneskene som bor der, er galopperende leiepriser et veldig stort problem. Så jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet også var med på en mer offensiv sosial boligpolitikk i årene som kommer, og jeg ser derfor veldig fram til den bebudede boligmeldingen, stortingsmeldingen om bolig, som helst burde vært der for lenge siden. Mudassar Kapur

Temaet er fortsatt boligpolitikk. Det er ikke noen tvil om at selv om vi er uenig i mange av Rødts forslag, så skal Rødt ha honnør for at de stadig fremmer forslag og tenker framover når det gjelder boligpolitikk, i motsetning til representanten som var på talerstolen rett Det er ikke noen tvil om at under Arbeiderpartiet, f.eks. i Oslo, er det stor mangel på boligbygging, og regjeringens store boligmelding har også uteblitt. Sånn sett vil jeg spørre Rødt, som samarbeider med Arbeiderpartiet i Oslo, og som også er en del av det flertallet som står bak statsminister Støre i denne salen, hvilke vurderinger Rødt egentlig gjør om Arbeiderpartiets sendrektighet når det gjelder boligmeldingen. Vi hadde jo et felles forslag om det også. Lund (R) [11:29:54]: Hadde det vært opp til meg, hadde Rødt hatt veldig mye mer innflytelse i denne salen, men det er nå engang slik at regjeringen ikke har valgt å komme til oss, som representanten legger til grunn, i så mange spørsmål som vi skulle ønske. Men jeg håper at man kommer til å se en mye mer offensiv politikk fra regjeringspartiene. Vi i Rødt er veldig utålmodige, og derfor var vi også med Høyre nettopp på å sette fram forslag om at den boligmeldingen måtte komme raskere.

dem som har en sykepleierlønn i Oslo – representanten trekker fram Oslo som eksempel – har råd til å kjøpe en bolig som ligger ute på markedet, så er det helt klart at dette markedet ikke fungerer. Derfor må vi ta skikkelige grep for en sosial og aktiv boligpolitikk. Mo rten Wo [11:30:52]: Representanten peker helt korrekt på at de skyhøye prisene på strøm, drivstoff, mat, eiendomsskatt og andre avgifter rammer folk hardt. Samtidig vet vi at løsningen til Rødt er å øke skatter og avgifter enda mer. Men er det ikke en bedre løsning å sørge for at flest mulig kan leve av sin egen inntekt fremfor å stå med luen i hånden og be om almisser fra staten? Tobias Drevland Lund (R) [11:31:26]: Dette er en veldig vranglesing av Rødts politikk i så fall. Rødt har aldri gått i bresjen for at vanlige folk med vanlige inntekter skal betale veldig mye mer skatt. Det vi derimot sier, er at de som har de største formuene her i landet,

sykepenger osv. Det er nok dessverre slik at politikken til Wiborg hadde økt forskjellene enda mer. Jeg setter pris på engasjementet fra Wiborg for å sørge for at de som har minst, får mer, men jeg tror ikke løsningen er mer Fremskrittsparti-politikk. Jeg tror derimot løsningen er at vi fordeler de store formuene i landet på en mer rettferdig måte og sørger for at de som har minst, får mer

Man snakker om flere skatter som rammer folk flest hardt. Det ene er eiendomsskatten, som Fremskrittspartiet har et konkret forslag på her i dag, da Fremskrittspartiet mener at eiendomsskatt rammer usosialt, det rammer dem med svakest økonomi hardest. Tidligere har representanten Drevland Lund sagt at jo da, men det rammer bare dem som eier bolig. Det er en påstand Fremskrittspartiet er uenig i, for det er fortsatt slik at hvis man leier ut en bolig og får økt skattebyrde, vil det føre til økte leiepriser. Er det slik at representanten Drevland Lund er uenig i at økt eiendomsskatt fører til økte leiepriser for dem med svakest økonomi? Det er slik at Rødt flere steder kjemper for et høyt bunnfradrag på eiendomsskatten. Det har vi bl.a. gjort her i Oslo. Så har vi mange grep for dem på leiemarkedet. Blant annet har vi foreslått et makstak på hvor mye leien kan øke de neste to årene, på 4 pst., etter modell fra Danmark. Det kan jeg ikke se at representanten Wiborg eller Fremskrittspartiet støttet

Netto driftsresultat har ligget over Det tekniske beregningsutvalgets anbefalte nivå siden 2015. Kommunene kunne ha spart mye penger på fond, og disse fondene er nå oppe i 99 mrd. kr. Antallet kommuner på ROBEK-listen har ligget historisk lavt over lang tid. ikke verst for dagens regjering å ta over en kommuneøkonomi som var såpass god. Samtidig har det vist seg at det var klokt av kommunene å styrke sin økonomi i gode tider, for de siste årene har vært krevende for mange kommuner. Jeg vil berømme kommunesektoren for den innsatsen de har gjort under pandemien, og ikke minst det de gjør nå under Ukraina-krigen. Kommunene har allerede tatt imot svært mange fordrevne fra krigen i Ukraina og forbereder seg på å ta imot flere, ikke minst å bosette, aktivisere og integrere enda flere i år. Det er viktig at vi sammen kan lykkes med de store utfordringene og det å ta imot såpass mange folk på flukt, men også innsatsen som skal til for å vise at Norge og Europa har tenkt å stå løpet ut

og etter at regjeringen i fjor mottok en norsk offentlig utredning om inntektssystemet, og regjeringen i lang tid har varslet at det skulle skje i år, ble det jo ikke Regjeringen er tydeligvis såpass uenig med seg selv om det nye inntektssystemet at de har valgt å dytte saken over til neste år, etter valget. Dette er for svakt. Noe har de allerede varslet at de vil endre på. Kriterier og mekanismer som bidrar til gode sammenslåingsprosesser i kommunene, skal vekk. Regjeringen skal sågar dele ut penger som belønning til de kommunene som ikke har slått seg sammen. en form for motsatt Robin Hood-politikk. Regjeringen tar overhodet ikke inn over seg hva utvalget som vurderte generalistprinsippet og kommuneprinsippet, sa da de la fram sin rapport i mars. De anbefalte nemlig å opprettholde virkemidlene som legger til rette for sammenslåing av kommuner, fordi det er såpass mange små kommuner i distriktene som har problemer med å rekruttere folk og opprettholde rettssikkerheten til sine innbyggere. Dette viser at vi har en regjering som prioriterer feil saker. I en tid der Kommune-Norge står overfor store oppgaver – kutt i klimautslipp, å ta imot fordrevne fra Ukraina, å skape en bedre – velger regjeringen å ta omkamp på omkamp om kommunereformen, enten det er i Kristiansand, i Viken eller om inntektssystemet. Venstre vil ta Kommune-Norge framover. Vi foreslår konkrete løsninger for å få fortgang i klimaarbeidet i kommunene, bl.a. for å bytte ut flere hurtigbåter med båter med nullutslippsteknologi. Regjeringen, derimot, varsler ingen nye tiltak i denne kommuneproposisjonen for å styrke miljø- og klimaarbeidet i kommuner og fylkeskommuner.

slik at den gis investeringstilskudd for digitale løsninger i lokalbutikker i distrikte ne, herunder selvbetjeningskasser. Det som forundrer meg litt, er at dette er jo nettopp det som Merkur går til. Dette er nettopp det prosjektet som Merkur nå har gjennomført. De har et stort prosjekt med åtte butikker fra tre forskjellige kjeder som har prøvd ut ny teknologi med selvbetjente kasser, som har prøvd ut adgangskontroll, slik at en kan ha døgnåpne butikker, og at det bare er de som har adgangskort, som kommer inn. Mitt spørsmål er: Er ikke Venstre kjent med det store prosjektet som Merkur har gjennomført, eller mener de det var et mislykket prosjekt, og at det er andre typer prosjekter som skal klare å få på plass selvbetjente kasser i disse små Merkur-butikkene? Undertegnede er veldig godt kjent med det systemet – og prøvde å få det til på sin lokale butikk for noen år siden. Da var det ikke kommet såpass langt som nå, men vi ønsker å akselerere det trykket som ligger rundt det.

Jeg får fortsatt ikke tak i hva representanten er ute etter, for det det blir bedt om i forslaget, er primæroppgaven til Merkur i dag. Det er nettopp det Merkur bruker pengene sine på i dag. Det prosjektet videreføres jo nå, så alle Merkur-butikker har muligheten til å søke om det samme. Så hva er det som ikke ligger i dagens ordning, som representanten

Dette er en utvidelse av det eksisterende prosjektet som ligger der. Det kan ikke være så vanskelig å høre hva jeg sier, for nå gjentar jeg det en gang til. Jeg er fullt klar over hva Merkur driver med, og jeg er fullt klar over hvordan systemet er, men jeg ønsker å få muligheten til å utvide dette

NRK Rogaland meldte 4. juni at Venstre nå vil tvangssammenslå rike kraftkommuner med naboen. Alfred Bjørlo mente at rike kraftkommuner satt igjen med altfor mye penger etter kraftinntekter, at de burde tvangssammenslås med naboen. Er representanten Skjelstad enig med representanten Bjørlo i at vi bør tvangssammenslå rike kraftkommuner med nabokommunene? Et godt samar- beid – om det er en kraftkommune eller noe annet – vil være fornuftig. Så er det sånn, som både representanten Greni og er fullt klar over, at ikke alle de minste kraftkommunene klarer å bruke opp de pengene som kommer inn gjennom konsesjonskraftinntektene, og de vil stort sett gå til fordeling

med nærliggende kommuner i området – for at de selv ikke skal få beholde den kompensasjonen de får for å ha stilt naturområder til disposisjon for energiproduksjon.

noen tilfeller der Stortinget må vise sin styringsrett, som vi også gjorde i forrige periode. Men det å ha en storstilt sammenslåingsprosess rundt bare kraftkommuner anser nok representanten Skjelstad å være litt vanskelig.

For Senter- partiet og Arbeidarpartiet i regjering er det avgjerande viktig å leggje til rette for at folk skal kunne bu, arbeide og leve eit godt liv i heile Noreg, i bygd og by, i store og små kommunar, og forme samfunnsutviklinga basert på lokale ønske og behov i befolkninga. Som oppfølging av det er kommunane og dei tenestene kommuna ne gjev, den samfunnsutviklinga som kommunane inneber, og den styringa som lokaldemokratiet lokaldemokratiet inneber, avgjerande viktig. Vi treng å byggje opp rundt kommunane si rolle og dei gode og viktige tenestene som kommunane gjev. Eg har lyst til frå denne talarstolen å rose dei kommunepolitikarane som no er på slutten av sin valperiode. Nokre stiller til val for ein ny periode, har takka ja til attval.

vakta i den siste valperioden, har opplevd. Berre nokre månader inn i valperioden opplevde ein pandemien, nedstenging av

Og etter fleire rundar med smittespreiing ser ein no stor tilstrøyming av flyktningar, både i fjor og i år, til Noreg. Kommunar over heile Noreg stiller opp – store og små kommunar. Alle kommunane bidrog i fjor til å ta imot flyktningar og svarte positivt på oppmodingar om det, og det same er hovudbiletet i år.

det auka behovet for utleigebustader til flyktningar, men òg til studentar og andre grupper som treng ein leigebustad.

Kommunesektoren er godt driven, og mange kommunar har betydelege disposisjonsfond, ikkje minst fordi det gjennom fleire år har vore store ekstraordinære skatteinntekter. Samtidig ser vi at det er større strekk i laget enn tidlegare,

å vareta alle kommunane og dei utfordringane dei står oppe i. Difor gjorde regjeringa i revidert nasjonalbudsjett to viktige grep. Det eine handlar om at vi sørgde for ein priskompensasjon for kommunar og fylke for å sikre og halde ved lag aktivitetsnivået i kommunane i ei tid der prisveksten auka meir enn føresett.

auke i dei frie midlane til kommunane, der vi prioriterer skattesvake kommunar i sterkare grad enn skattesterke. Det er nettopp fordi vi ser at det er viktig å vareta alle kommunar. Alle kommunar har grunnleggjande sett behov for å vareta tenestene for sine innbyggjarar, det er innanfor barnehage, skule eldreomsorg eller andre viktige oppgåver ein har. Senterpartiet og Arbeidarpartiet er i regjering opptekne av å gje kommunane større handlingsrom, større fridom. Det handlar sjølvsagt om dei økonomiske rammene, men det handlar òg om fridom til å kunne organisere

Då må vi sjå på nye måtar å organisere ting på. Ein av dei konkrete tinga som regjeringa følgjer opp i kommuneproposisjonen i år, handlar om frikommuneforsøk, det at kommunar og fylke kan søke om

Difor føreslår vi – og varsla i kommuneproposisjonen – at vi i budsjettet for neste år skal kompensere delar av det beløpet som ei rekkje kommunar i Noreg har vorte fråtekne i basistilskotet som følgje av at dei er såkalla frivillig små.

Eg merka meg at eksempelvis Høgre i innstillinga seier at dei er imot forslaget frå fleirtalet si side om å kompensere kommunar som har opplevd store tap som følgje av at innbyggarane valde at kommunen skulle bestå som eigen kommune.

Vi legg òg snart fram ei melding om levekårsutfordringar i byar og andre befolkningstette område.

gratis barnehage i Troms og Finnmark og gjennom nye grep for å sikre tilstrekkeleg bustadutbygging i distriktskommunar. Heilt avslutningsvis til nytt inntektssystem for fylka:

for fylka. Eg er glad for at eit breitt fleirtal i denne salen slutta seg til det nye inntektssystemet, og at det skal gjennomførast frå neste år. Samtidig er det viktig å styrkje fylka sin økonomi, noko som vi både gjer for inneverande år gjennom priskompensasjon, og som vi òg varslar for neste år i samanheng med ei styrking av kommunane sin økonomi.

selv i den proposisjonen, som går så langt inn i en stortingsperiode, er det fortsatt slik at denne regjeringen er bakpå i veldig mange viktige spørsmål. Generalistkommuneutvalgets rapport er lagt i skuffen, nytt inntektssystem for kommunene er utsatt, boligmeldingen er utsatt til neste år. Tillitsreformen har vi ikke sett så mye til. Digitalisering har vi ikke hørt statsråden snakke så mye om. om. Når det gjelder ting som bostøtte, støtte til utleieboliger og omsorgsboliger, har man blitt dratt etter av enten SV eller resten av Stortinget. Så det som egentlig peker seg ut som statsrådens hovedprosjekt her, er jo reversering. Mitt spørsmål til statsråden er rett og slett om det er slik at han ikke har fått gjennomslag for mange av de viktige sakene som jeg har nevnt nå. Eller er det slik at reversering er selve hovedprosjektet?

til kommunar og fylke. I statsbudsjettet som vart vedteke før jul, føreslo Høgre å kutte i fylkesøkonomien med ca. 2,3 mrd. kr og i tillegg kutte i kommunane sin økonomi. Vi ønskjer å styrkje kommunar og fylke, slik at dei har større handlingsrom framover til å vareta sine viktige tilbod både i bygd og i by. Mudassar Kapur [11:57:54]: Jeg må gi statsråd- en honnør for i hvert fall å svare klart og tydelig på spørsmålet mitt, for det er ingen tvil om hvor hovedfokuset ligger for statsråden. Det er nettopp reverseringen av fylkene, det å bruke penger på å lage nye fylker og flere kommuner. Det er visstnok prestisjeprosjektet for denne statsråden, og det var også det han brukte sin tid på, selv om jeg nevnte veldig mange andre temaer også. også. Hvis dette med å lytte til folk er viktig, håper jeg at noen av disse folkene kan være eksperter og uavhengige fagpersoner, for dem har jo statsråden et litt anstrengt forhold til. Men når kommunene er så viktige for oss alle, I generalistkommuneutvalgets rapport er det ingen tvil om at de usentrale og små kommunene har store utfordringer, og disse utfordringene har denne statsråden ikke tatt på alvor. Kan statsråden si seg enig i faktagrunnlaget som legges fram i rapporten om de små kommunene? Ulike kom- munar i Noreg møter ulike utfordringar. Nokre av dei største kommunane i Noreg har identifisert store levekårsutfordringar i delar av kommunen,

og også gjennom nye tiltak for auka bustadbygging i dei kommunane og auka handlefridom i dei lokalsamfunna. Mudassar Kapur (H) [12:00:10]: Jeg husker statsråd Gjelsvik som representanten Gjelsvik, og da var det ofte sånn at man kunne komme seg litt unna med en del fantasifulle gjengivelser av andre partiers politikk. Som statsråd bør man være litt mer forsiktig. Høyres eneste svar for Kommune-Norge er ikke det statsråden sier. Vårt svar er først og fremst utvikling og å satse på tjenestetilbud ikke å bruke store penger og ressurser, ikke minst menneskelige ressurser, på å ta Norge bakover og bruke en halv milliard på å lage nye fylkeskommuner og mer byråkrati i en tid hvor både kommuner og fylkeskommuner først og fremst bør bruke tiden sin på å lage bedre tjenester, og ikke plage innbyggerne i Kristiansand med nærmest å gå til kamp mot kommunen og gjøre alt man kan for å tvangsoppdele den. Jeg vil spørre statsråden nok en gang: Vil han si seg enig i generalistkommuneutvalgets gjengivelse av de faktiske forhold når det gjelder hva som skjer i de små kommunene, og deres evne til å levere tjenester?

regjeringspartia og Høgre. Ein annan viktig ting som skil regjeringspartia og Høgre, er at vi ønskjer å styrkje den lokale velferda, vi ønskjer å prioritere meir pengar til kommunar og fylke. Vi føreslår ein priskompensasjon i revidert,

den kompensasjonen av Stortinget før, i og med at basistilskotet vart uendra for dei kommunane som slo seg saman. Eg registrerer òg at statsråden sa at Framstegspartiet hadde mindre pengar til kommunesektoren i sitt alternative budsjett. Det er gale. Me hadde meir pengar fordi SV, i

Mellom anna er vi veldig urolege for korleis den nye kollektivnøkkelen vil slå ut for båt- og ferjefylka. Det er kanskje litt inne på på samferdselsministeren sitt område, men eg er likevel interessert i korleis statsråden, som er representant for regjeringa, ser på den ulike verkelegheitsforståinga. Kystfylke som har kome langt i omstilling – Vestland og Møre og Romsdal – seier at

Korleis tenkjer han at regjeringa skal nå utsleppsmåla sine når ein no ser ut til å få ei oppbremsing, med at anbod går ut utan krav til nullutslepp fordi ein ikkje har fått avklaring på dette viktige temaet i denne proposisjonen?

Lund (R) [12:09:24]: Jeg vil starte med å si at det er gledelig at regjeringen og Rødt har funnet sammen om veldig mye her i dag, og det skal også statsråden ha noe ros for. for. Jeg vil også ta opp problematikken rundt ferjer. Det er veldig gledelig at regjeringen har satt seg mål om å innføre gratis ferje for en rekke øysamfunn uten fastlandsforbindelse,

Det andre åpenbare problemet er at hurtigbåtene ikke er innlemmet i ordningen med gratis ferje. Så mitt spørsmål til statsråden er om han vil jobbe for å innlemme båtrutene i denne ordningen, og om han vil sørge for at ordningen med gratis ferje og redusert takst fullfinansieres, slik at fylkeskommunene ikke kommer økonomisk dårlig ut av en ellers veldig bra ordning. Sigbjørn Gjelsvik [12:10:24]: For Senter- partiet og Arbeidarpartiet i regjering har det vore viktig å redusere levekostnader for folk langs kysten og for næringsdrivande langs kysten. Difor har det vore viktig å prioritere både reduserte ferjetakstar og gratis ferje til øysamfunn og på ein del andre strekningar langs kysten. Vi er òg opptekne av å jobbe vidare med nye tiltak for å redusere levekostnader. Vi har allereie varsla reduserte flykostnader på kortbanenettet, vi er opptekne av korleis ein framover kan gjere andre grep for å redusere kostnader. Det som vert nemnt knytt til hurtigbåtar, kan vere eit aktuelt tiltak for framtida. Eg vil minne om at det er fylke som på eigen kjøl, eksempelvis Nordland, har vist til at ein ønskjer å redusere kostnader på hurtigbåtar framover, og det synest eg er eit klokt grep frå deira side. Då må ein sørgje for ein tilstrekkeleg fylkesøkonomi og ikkje kutte stort i fylkesøkonomien, slik både Høgre og Framstegspartiet har føreslått. Presidenten

Høy digital kompetanse blant folk, god bredbåndsdekning og en sterk statlig satsing på området er noen av grunnene til at Norge ligger så godt an. De fleste tjenestene fra både offentlige og private går via digitale kanaler. Heldigvis er de fleste i stand til å bruke de digitale tjenestene. Ferske tall fra SSB viser at hele 93 pst. av folk i alderen 9–79 år bruker internett daglig. Det er et hovedmål for dagens regjering at folk kan leve et godt liv i hele landet. Da må vi sørge for sterke fellesskap med god velferd, gode tjenester og attraktive jobber der folk bor. Digitalisering og bruk av ny teknologi blir helt avgjørende for å lykkes med det. Nylig gikk startskuddet for arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi. Hovedmålet er å tilby bedre offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv over hele landet. I 2023 er det bevilget 1,3 mrd. kr til nye digitaliseringstiltak. Det er en betydelig satsing i et stramt budsjettår, og det viser at vi har en regjering som satser offensivt på digitalisering. Bredbånd til alle er en forutsetning for å kunne lykkes med digitalisering. Dagens regjering har levert en historisk satsing på utbygging av bredbånd til folk i hele landet. I en urolig tid er digitalisering også viktig for å skape trygghet. Vi har bl.a. bevilget 66 mill. kr til befolkningsvarsling, og vi viderefører arbeidet med digital grunnmur i sårbare distrikt. Digitalisering gir større muligheter. Samtidig er det for mange som står utenfor. I forrige uke deltok jeg på et viktig arrangement i Meieriet bibliotek i Vestvågøy i Lofoten om digitalt utenforskap. Det er et viktig fokus. Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at 480 000 nordmenn har svake digitale ferdigheter, mens 130 000 personer oppgir at de ikke bruker digitale verktøy i det hele tatt. Det er en stor bekymring at flere hundre tusen risikerer å bli stående utenfor de digitale løsningene, for lik tilgang til offentlige tjenester handler om å ha like sjanser til å delta og bidra i samfunnet. Derfor vil regjeringen snart lansere en handlingsplan for å hindre digitalt utenforskap. Det er vårt felles ansvar at vi sørger for at flere kan ta i bruk digitale løsninger, og at de som ikke bruker digitale verktøy, skal ha et alternativ, f.eks. via brev, telefon eller fysiske møter. møter. Digitalisering og ny teknologi er først og fremst veldig spennende og positivt. Samtidig skjer det så mye at vi nesten ikke klarer å henge med. Noe av det som får mest oppmerksomhet nå, er KI – AI – eller kunstig intelligens. Hva betyr egentlig dette for oss, for livet vårt og for jobbene våre framover? Jeg tror ingen klarer å innse hvor stor påvirkning kunstig intelligens vil ha på oss framover.

Vi trenger mer kunnskap om kunstig intelligens. Da må vi bruke de beste på området, slik at vi får bedre oversikt for både å lage politikk og regulere bedre. Det er viktig for oss som samfunn og ikke minst for det offentlige og for Kommune-Norge, for det må være folk som styrer teknologien, ikke teknologien som styrer folk. (H) [12:16:23]: For Høyre er det viktig at det skal være godt å bo og leve i hele landet. Det viktigste vi gjør for å sikre at folk kan bo i både by og land, er at vi sikrer nok nye private arbeidsplasser som gir folk en jobb å gå til, og som gir skatteinntekter for å kunne levere gode velferdstjenester. Den beste utviklingen i distriktene får vi når vi legger til rette for jobber i privat sektor. Det handler om å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen med tryggere og bedre veier. Det handler om bedre infrastruktur og godt nett. Det handler også om å forenkle for næringslivet og satse på viktige distriktsnæringer. Derfor er jeg overrasket over at vi har en regjering som fører en politikk som gjør det så krevende for næringslivet i distriktene. For å ta et par eksempler: Regjeringen og SV har bl.a. valgt å gjøre det vanskeligere for bedrifter med store svingninger i oppdragsmengde å få tak i arbeidskraft. Det går hardt ut over reiselivet i distriktene og entreprenører og bygg- og anleggsbransjen, som er blant våre viktigste distriktsnæringer. Etter år med pandemi og krevende forhold er det altså regelverket fra regjeringens og Stortingets side som stikker kjepper En av våre viktigste distriktsnæringer langs kysten har vært havbruksnæringen, en næring som har vokst seg stor uten subsidier, og som nå opplever store utfordringer på grunn av regjeringens dårlige prosess og en kraftig økning i skattenivået på kort tid. Ikke bare det, skatten på norsk eierskap har økt, og skatten på utstyr og arbeidsplasser i distriktene har økt. Det er ikke verst for dem som er nært store kapitalmiljøer i Oslo, det er verst for dem som sitter med en liten hjørnesteinsbedrift rundt om i Distrikts-Norge med en lokal eier som er opptatt av å videreutvikle sitt lokalsamfunn. For Høyre er det viktig at kommunene framover settes i stand til å levere gode tjenester til folk.

I starten av denne debatten ble det tatt opp fra Arbeiderpartiet at f.eks. et fylke som Møre og Romsdal hadde relativt lite penger på disposisjonsfond. Det er slik at Møre og Romsdal har nesten 1 mrd. kr på bok. Det har nesten doblet seg de fire siste årene, og det ligger nesten 3 pst. høyere enn hva Møre og Romsdal selv har som mål at det skal være på disposisjonsfond. Jeg er litt usikker, men jeg tror at hvis man stiller spørsmålet til folk flest, ville man si at 1 mrd. kr på disposisjonsfond er et ganske høyt beløp. Framover må vi ha mer tillit til lokaldemokratiet. Jeg er opptatt av at folk som bor nærmest der beslutningene tas, som regel vet best og også kan avveie ulike hensyn, f.eks. i arealpolitikken. Lokaldemokratiet må i større grad ha muligheten til å styre over planleggingen av egen kommune, antallet innsigelser bør fortsette å gå ned, og kommunene bør også i størst mulig grad få gjennomslag når innsigelsene skal avgjøres av departementet. historisk sett var en dreining da den forrige rød-grønne regjeringen styrte, og jeg håper at denne regjeringen vil legge seg på det som var Solberg-regjeringens og Høyres linje, at kommunene og lokaldemokratiet skal få gjennomslag i flest mulig av arealsakene som kommer til departementet. Avslutningsvis vil jeg berømme kommunesektoren, som gjør en utrolig viktig jobb i denne perioden for å ta imot mange flyktninger som kommer til Norge. Krigen som de opplever i Ukraina nå, gjør at vi må ta et stort ansvar her i Norge. Da er det viktig at kommunene har gode og forutsigbare rammer for å klare å håndtere den flyktningstrømmen som kommer. Jeg er glad for at regjeringen har valgt å lytte til det som Høyre har tatt opp i Stortinget flere ganger, om at det er helt nødvendig å få gjeninnført tilskuddet til utleieboliger. Jeg mener det i utgangspunktet var uklokt fra regjeringens side å fjerne det, fordi det skaper noe mer uforutsigbarhet for kommunene. Vi er nå halvveis i året

å holde bosetningstempoet oppe. Jeg håper regjeringen nå vil følge nøye med for å sørge for at bosetningstempoet fortsatt holdes oppe, slik at de som kommer til Norge fra Ukraina, raskest mulig kan få en så normal hverdag som mulig.

Det er kreven- de tider for Kommune-Norge, med et høyt kostnadsnivå i tillegg til en større andel aldrende befolkning og mottak av et høyt antall flyktninger som trenger beskyttelse mot russisk krigføring. Derfor har regjeringen vår gjennom kommuneproposisjonen anslått et behov for 5,6– 5,9 mrd. kr for å dekke opp nettopp disse merkostnadene. Hvis ikke vil tjenester nært folk bli truet av nedleggelse, som innen eldreomsorg, skole og barnehager. Dette handler nemlig om et verdivalg hvor vi skal sikre det viktigste først, da de grunnleggende tjenestene Å trygge hverdagen i krevende tider er viktig nå, men kan bli enda viktigere jo mer krevende tidene blir framover. Som følge av oppdelingen av fylkene som skjer 1. januar 2024, ble det nødvendig å endre inntektssystemet for fylkeskommunene, basert på en helhetlig gjennomgang. Hovedtrekkene i dagens inntektssystem foreslås videreført, men av de endringer som foreslås, har imidlertid de fleste ingenting med fylkesoppdelingene å gjøre. Endringene er målrettet for å oppnå en mer rettferdig utjevning av fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger, for å gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Her snakker vi særlig om de ufrivillige forskjellene i kostnader for å tilby disse tjenestene, men også forskjellene i skatteinntekter. ved revidert statsbudsjett har vi i regjering prioritert kommunesektoren høyt. Av de totalt 3,2 mrd. kr som regjeringen foreslår til kommunesektoren, er 1,1 mrd. kr fordelt til fylkene

prisstigningen. Blant de saker jeg har høyest forventninger til at vår regjering lykkes med, er endring av de statlige planretningslinjene, for å sikre boligbygging andre steder enn bare i sentrumsnære områder. Vi må ha tilstrekkelig med boligbygging for å sikre grunnlaget for de skoler og barnehager vi allerede har. Selv i et fylke som Akershus, som omkranser Oslo, er skoler og barnehager utenfor kollektivknutepunkt truet av nedleggelse. Dette skyldes at de statlige, men også de regionale planretningslinjene medfører at det oppføres nesten bare blokker rundt togstasjoner som har overgang til andre kollektivtilbud. I Senterpartiet er vi opptatt av å legge til rette for boligbygging også utenfor bysentrum. Dette er helt nødvendig for at det skal være mulig å bosette seg i hjemfylket mitt. Småbarnsfamilier har behov for mer plass, både ute og inne, til en rimeligere pris enn disse leilighetene rundt kollektivknutepunktene. Vi har plenty med tomter på fjell og knauser hvor det vokser lite skog, også nært kollektivtilbud, men biler og busser er uansett blitt langt mer klimavennlige, så det er ikke lenger et argument for denne sentraliseringspolitikken. En mer spredt boligbygging vil også dempe presset på den beste matjorda, med tanke på at den legges under asfalt i disse sentrumsnære områdene, og det i et altfor høyt tempo. Kun 3 pst. av landets areal er det mulig å dyrke mat på, så matjorda må vi ta ekstremt godt vare på.

Norsk Vann har kostnadsestimert dette etterslepet til over 330 mrd. kr fram til 2040. Dette er så høye tall at denne saken er blitt en verkebyll. Vedlikehold og utbygging er basert på selvkostprinsippet og har medført at vann- og avløpsgebyrene har økt kraftig. Til høsten venter flere debatter om dette temaet. Det er viktig at vi finner en god balanse der vi bistår kommunene som ikke vil kunne klare å håndtere dette alene, men heller ikke straffer dem som har prioritert det. Norge er et langstrakt land, og vi bor i den innerste dal og på det ytterste skjær, men de fleste av oss bor et sted midt imellom. Over 80 pst. av oss bor i byer og tettsteder. Her har vi hjemmene våre og skaper livet vårt. I byer og tettsteder møtes også mange av de store utfordringene som vi må finne gode politiske løsninger på for framtiden, som infrastruktur, innovasjon og næringsutvikling, boligbygging, utenforskap og integrering – og ikke minst en bærekraftig politikk for klima og miljø. Å skape og videreutvikle gode bomiljø i hele landet handler også om kommuneøkonomi. En sterk og robust kommuneøkonomi, slik regjeringen legger opp til, er med på å ruste kommunene til å drive god boligpolitikk og framtidsrettet by- og tettstedsutvikling. En viktig del av det å skape et godt liv er å skape gode hjem og sterkere fellesskap, og for regjeringen betyr det trygge og gode lokalmiljø med skoler, sykkelveier og et godt kollektivtilbud. Det betyr også eldre en mulighet til å være sjef i eget liv, bl.a. gjennom å la dem bo hjemme lenger og ha gode institusjoner for dem som har behov for det. Regjeringen legger opp til å gi kommunesektoren en realvekst i frie inntekter på mellom 5,6 mrd. kr og 5,9 mrd. kr i 2024, og det viser at vi velger velferd, folks muligheter og trygghet, og vi prioriterer fellesskapsløsningene. Vi vet at dårlige levekår begrenser barns mulighet til å lykkes på skolen. Det å ha et sunt kosthold og et godt bomiljø og få tilstrekkelig familiestøtte betyr mye, og kanskje særlig mye om en vokser opp uten nettopp den tryggheten. Barn som vokser opp med levekårsutfordringer, har også større risiko for helseproblemer, særlig innen psykisk helse, og de deltar i mindre grad på aktiviteter etter skolen. Disse faktorene forsterker hverandre og øker risikoen for marginalisering, og det betyr noe for hvilke muligheter en går inn i voksenlivet med. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse vil regjeringen jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs. Vi styrker feltet med 3 mrd. kr over ti år. Det er en permanent styrking til et nytt nivå. Vi styrker tilgangen til lavterskeltilbud i kommunene og til psykisk helsevern. De norske kommunene er førstelinjen i velferdsstaten og slik sett våre viktigste frontkjempere

beina. Lykkes vi med alt dette, vil de samfunnsøkonomiske gevinstene være betydelige. Regjeringen er godt i gang med løftet om en sterkere velferdsstat for alle.

Rent vann og et avløpssystem som fungerer, er helt avgjørende for oss alle. Min store bekymring er: Kan vi fortsette å ta rent drikkevann og et velfungerende avløpssystem som en selvfølge i hele Norge? Dersom kommunene ikke tar utbedringsbehov, vedlikehold, oppgradering og ikke minst sikring av vann- og avløpssystemene sine på alvor, kan vi f.eks. ikke redde Oslofjorden, innbyggere landet over vil kunne få økte helseutfordringer, og belastningen på helsetjenestene våre vil komme til å øke som følge av forurenset drikkevann, for å nevne noe. EU har utarbeidet et nytt avløpsdirektiv som akkurat har vært på høring, og vi venter spent på hvilke forslag som til slutt vil bli lagt fram, og hvordan dette vil påvirke Norge. Norge. Derfor er det viktig at regjeringen arbeider aktivt opp mot EU for at dette direktivet skal kunne tilpasses vårt langstrakte land, der det er store forskjeller når det gjelder befolkningstetthet, avstander, landbruk og annet næringsliv og klima. Det er ikke sikkert at de reglene som vil være mest treffsikre for å redde vannmiljøet i Oslofjorden, vil være like treffsikre for å sikre vannmiljøet langs resten av kysten, i Tanafjorden, Sørfjorden eller Aurlandsfjorden. I en artikkel i Kommunal Rapport 15. mars 2023 erkjenner klima- og miljøminister Barth Eide at strengere rensekrav vil føre til økte kostnader. Han mener at det er «forurenser», altså den enkelte abonnent, som må betale, dvs. deg og meg, og at regjeringen ikke vil ta regningen for de økte rensekravene som måtte komme. Han sier at staten kan bidra med råd, og at kommunene kan få ned kostnadene gjennom å samarbeide med andre kommuner. At kommunene kan få ned kostnadene ved å samarbeide, er jeg helt enig med klima- og miljøministeren i, men jeg er ikke like sikker på at det vil være tilstrekkelig for å tette vedlikeholdsetterslepet og behovet for oppgradering av særlig renseanleggene landet over. Vann og avløp betales som sagt av den enkelte innbygger gjennom VA-gebyrene. De aller fleste kommunene har økt VA-gebyrene sine det i enkelte kommuner så mye som 30–40 pst. Det påvirker lommeboken til innbyggerne direkte og er en avgift ingen innbygger kan velge å la være å betale. Derfor mener Høyre at det må legges bedre til rette for innovasjon også i denne delen av det offentlige tjenestetilbudet, og vi ser fram til debatten rundt dette både i dag og til høsten når Stortin get skal behandle representantforslagene som er fremmet på dette feltet. feltet. Til tross for at Norge er verdens mest digitaliserte land, er det ingen grunn til å ta et hvileskjær, snarere tvert imot. Skal våre innbyggere få de tjenestene de har krav på og behov for når de trenger det, må vi digitalisere mer. DSOP-programmet, som står for Digital Samhandling Offentlig Privat, er et digitaliseringsprogram som ble etablert i 2016 av Brønnøysundregistrene, skatteetaten og Finans Norge. I ettertid har bl.a. både Nav og politiet blitt en del av dette samarbeidet, vurderer samarbeid om enkelte konkrete prosjekter som kan gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Til nå har de realisert milliardgevinster for samfunnet gjennom å finne nye løsninger for at offentlig sektor kan løse oppgaver på nye og mer effektive måter. I tillegg ser man nå også klimagevinster knyttet til redusert reising, mindre transport og redusert papirforbruk – klimaeffekter som er viktige bidrag inn i det grønne skiftet. skiftet. Når vi ser at det offentlige kan spare inn store summer på modernisering av offentlig sektor, er det forunderlig at regjeringen, med Senterpartiets kommunalminister i spissen, velger å legge ned eller kutte i prosjekter som kan vise til svært gode resultater, og som vil kunne fortsette å bidra til digitalisering, effektivisering og innovasjon. Men når regjeringen tok ut modernisering fra navnet til Kommunaldepartementet, kunne vi kanskje ikke forvente noe annet. Norge skal gå fra en oljebasert til en grønn økonomi, og da må vi legge til rette for at det kan utvikles gode, innovative tjenester som skal gjøre hverdagen enklere for innbyggere over hele Norge. Derfor mener vi i Høyre at utviklingen av digitale, universelle løsninger som inkluderer flest mulig innbyggere, vil skape nye og bedre løsninger for framtiden til beste for oss alle.

[12:34:58]: Bare 35 pst. er klar over at kommunene skal tilby behandling til dem som sliter psykisk. Samtidig går rundt en fjerdedel av dem som har symptomer på depresjon, aldri noe sted for å få hjelp. På helsefeltet er det kommunene som har det aller meste av det generelle, brede tilbudet. Det er i kommunene vi får oppfølging gjennom graviditet og i barsel. De aller minste innbyggerne våre går til kontroll på helsestasjonen. De litt eldre barna møter skolens helsesykepleier, og de eldste får også hjemmehjelp eller sykehjemsplass i kommunen.

Høyre prioriterte penger til en ordning for trygghetsboliger i statsbudsjettet fordi vi vet at vi kommer til å måtte tenke nytt om hvordan vi møter en aldrende befolkning. Vi trenger et mangfold av boligløsninger for å sørge for at flere kan bo hjemme lenger og føle seg trygge. trygge. Det jeg mistenker at regjeringen egentlig gjør nå, er først å fjerne Høyres løsninger med bl.a. investeringstilskudd for omsorgsboliger, for så å relansere Høyres politikk under et nytt navn og late som at det er ny politikk og en ny satsing. På fredag kom regjeringen med sin opptrappingsplan for psykisk helse. Den er dessverre veldig mye mindre konkret enn det vi hadde håpet på. Selv om man har brukt nesten to år på å lage den, skal det altså fortsatt utredes og vurderes tiltak. Jeg hadde kanskje trodd at de utredningene er det man har brukt to år på, ikke at man har brukt to år på å finne ut hva man skal utrede videre. Lavterskeltilbudene skal styrkes. Det er noe alle kan være enig i, men for at de skal det, må det både foreslås hvilke konkrete tilbud kommunene, frivilligheten og andre skal tilby, og det må følge penger med. Da Høyre gikk ut av regjering, hadde 60 kommuner og bydeler opprettet rask psykisk helsehjelp, og innen 2030 mener vi at alle kommuner bør ha rask psykisk helsehjelp til innbyggerne sine. Skal vi sørge for at flere får hjelp tidlig, må vi satse på lavterskeltilbudene. Vi vet at en av fire får en angstlidelse i løpet av livet, og en av fem vil bli rammet av depresjon. Annenhver kvinnelig student oppgir at hun har psykiske helseplager, og veldig mange unge har et dårlig forhold til kropp Her er det viktig å skille mellom hva som er psykiske plager – hva som er en helt naturlig del av at livet går litt opp og litt ned – og hva som er en psykisk lidelse. For svært mange er det ikke nødvendig med spesialiserte helsetjenester. Mange kan klare seg med litt veiledning og litt hjelp til hvordan man mestrer følelser og tanker, men da må tilbudet være der før det får utvikle seg til å bli alvorlig. I går var jeg på besøk hos Kongsberghjelpa. Kongsberg har laget sin versjon av Stangehjelpa, med lavterskeltilbud for alle innbyggere som trenger det. De har ikke ventelister, man trenger ikke henvisning, de har rask psykisk helsehjelp, de har FACT-team og FACT Ung, de bruker tilbakemeldinger veldig aktivt for å sørge for at de gir hjelp som hjelper, i kommunen. Det kan høres ut som en selvfølge, men i barne- og ungdomspsykiatrien er det et alarmerende høyt antall som er usikker på om hjelpen de gir, har god nok dokumentert effekt, det er altfor få som mottar den hjelpen, som blir spurt om de faktisk mener at den hjelper. På Kongsberg er det et samlet politisk miljø som står bak Kongsberghjelpa, men jeg hadde håpet at det var ambisjoner i den opp trappingsplanen som sa noe fra nasjonalt hold om hva kommunene skal tilby innbyggerne sine. Vi foreslår å øke midlene som går til rus og psykisk helse, med 100 mill. kr i forbindelse med kommuneproposisjonen, slik at flere kan få lavterskeltilbud raskt, og slik at vi kan forhindre at små plager får vokse seg store og bli til store problemer.

[12:39:34]: Vi står i en usikker tid. Behovet for trygghet og forutsigbarhet er enda sterkere enn før. Vi har lovet en gjennomgang av fylkenes inntektssystem. Den gjennomgangen må vi ta i år, for å sikre et rettferdig inntektssystem som er delingsnøytralt når fylker gjenoppstår 1. januar neste år. For fylkeskommunene vil det være en stor fordel at de fleste endringene trer i kraft samtidig, slik at de kan legge langsiktige planer ut fra forutsigbare rammer. Inntektssystemet er et fordelingssystem som fordeler innenfor en gitt ramme, slik at endringer nødvendigvis vil føre til at noen får mer, mens andre får mindre. Det nye inntektssystemet er mer treffsikkert og bedre tilpasset ny fylkesinndeling. Samtidig sikrer det fylkeskommunene forutsigbare og stabile inntekter, så de fortsatt kan tilby innbyggerne gode tjenester og være en aktiv samfunnsutvikler. Regjeringens forslag bygger på utredningen til et ekspertutvalg, som har gått gjennom hele inntektssystemet og foretatt nye analyser. På noen viktige punkter har regjeringen gjort endringer sammenlignet med utvalget, bl.a. basert på innspill i høringen. Det nye inntektssystemet er mer treffsikkert, har mer objektive kriterier og sikrer fylkeskommunene stabilitet og forutsigbarhet. Det er viktig at inntektssystemet i størst mulig grad er basert på objektive kriterier. Utvalget pekte f.eks. på at grunnlagsdataene i dagens båtkriterium ikke er basert på offisiell statistikk. Ny kostnadsnøkkel gjør at kriteriene for kollektivtransport, inkludert utgiftsbehovet til båter, nå er objektive og treffsikre. Det er en forbedring som sikrer et system mer i tråd med prinsippene for inntektssystemet, og som har ligget til grunn i flere tiår. Regjeringen vil styrke de frie inntektene med 300 mill. kr for å lette overgangen til et nytt system. Den nye kompensasjonsordningen gir en varig skjerming for fylkeskommuner som får størst nedgang i inntektene. I tillegg vil overgangsordningen gi alle fylkeskommunene tid til å tilpasse seg det nye systemet. systemet. Inntektssystemet er et system for rettferdig fordeling, hvor målet er likeverdige tjenester i hele landet. Derfor er det slik at hvis et bestemt område eller en tjeneste skal prioriteres høyere, må det skje gjennom egne ikke ved å justere på fordelingen gjennom inntektssystemet. Det er viktig å presisere at kriteriene i kostnadsnøkkelen og vektingen av dem skal være basert på faglige analyser. Dersom det er et politisk ønske om å styrke særskilte områder, må det skje gjennom andre virkemidler, ikke gjennom nøklene i inntektssystemet.

For oss som job- bar med samferdselssaker, er kommuneproposisjonen sjølvsagt spennande lesing. Premissane som vert gjevne her, betyr mykje for distriktsutvikling, busetjing og arbeidsplassar over heile landet.

Under Solberg-regjeringa vart det m.a. etablert eit tilskot som sikra fylkeskommunane kompensasjon på 50 pst. av årlege rentekostnader dei første fem åra etter at eit vegprosjekt var ferdigstilt, for prosjekt som vart ferdigstilte mellom 2022 og 2027. og 2027. Det som no er krevjande, er at det synest som om regjeringa har innført ei ny fortolking av ordninga, som gjer at prosjekt som vart planlagde før 2017,

[12:45:35]: Alle bor i en kommune. Her skal folk få gode og forutsigbare tjenester nærmest mulig der de bor. Sist uke la vi fram opptrappingsplanen for psykisk helse. For mennesker med psykiske helseplager er det avgjørende å få hjelp der de er, om det er på skolen, på et sykehjem eller på arbeidsplassen. Gode kommunale lavterskeltilbud og tjenester som kan leveres raskt, og som ikke krever diagnose for henvisning, er derfor en del av løsningen i opptrappingsplanen. Krigen i Ukraina er ikke over. I fjor sa alle landets kommuner ja til å ta imot ukrainske flyktninger. Hver dag gjøres det en beundringsverdig hjelpeinnsats landet rundt, både frivillig og organisert. Behovet er dessverre fortsatt stort. Regjeringen bidrar med økonomisk tilskudd til de kommunene som tar imot flere enn først anmodet, og gjeninnfører tilskudd til utleieboliger. I tillegg økes bl.a. støtten til norskopplæring og tiltak for å få flere i arbeid. arbeid. Det skal være både godt og mulig å bo i hele landet. For Senterpartiet er det viktig at det skal legges til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ befolkningsutvikling. Det skal også legges til rette for mer boligbygging i områder med lav befolkningstetthet. Kommunene skal også få økt handlefrihet til å bestemme hvor i kommunene nye boliger skal bygges. Lokalt folkestyre og desentraliserte løsninger som styrker verdiskaping og bosetting i hele landet, skal legges til grunn for den overordnede samfunns- og arealplanleggingen. Regjeringen vil også redusere sosiale og geografiske forskjeller med en ansvarlig boligpolitikk. Eksempler er økt bostøtte, startlån og lovfesting av kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. I tillegg skal husleielovutvalget ivareta både leietagere og utleiere. Regjeringen utvider også Husbankens lånerammer, som i dag, i revidert nasjonalbudsjett. Holmestrand kommune er rammen rundt mitt liv. Kommuneproposisjonen handler om hvordan denne rammen skal bygges. Forutsigbarhet, ansvarlighet, sosial utjevning og trygge løsninger er fire elementer i rammen regjeringen bygger for Norges 356 kommuner. Tillitsreform, digitalisering og frikommuneforsøk er andre eksempler på hvordan vi samtidig kan tenke nytt og skal se framover.

Wiborg (FrP) [12:48:44]: Det er en viktig de- batt vi har i dag. Jeg regner med at det er grunnen til at statsråden har kastet sin karakteristiske vest før debatten, for debatten i dag handler om hverdagen til folk flest. Dessverre har veldig mye av debatten handlet om kommunene og fylkeskommunene,

men jeg vil heller råde Arbeiderpartiet til å prate med vanlige folk for å høre litt om utfordringene man har. Mange av tilbakemeldingene man får, er at mange innbyggere føler at man setter systemene foran menneskene – mens vi i Fremskrittspartiet mener at det er folk flest som skal settes først. Det er grunnen til at Fremskrittspartiet i dag fremmer forslag og er tydelige på at vi må gjeninnføre en ja-kommune, en kommune som med lys og lykte skal lete etter muligheter til å si ja til innbyggere og næringsliv, ja til at folk lettest mulig skal få bygge garasje på sin egen og at den lokale bedriften lettere skal kunne få utvide og skape verdier og arbeidsplasser. Med den tilbakemeldingen man har fått fra folk flest om hvordan prisveksten nå rammer folk og næringsliv, er det veldig spesielt at man har en regjering som heller er opptatt av å øke skattene og avgiftene. Når Fremskrittspartiet kommer med konkrete forslag, bl.a. her i dag, om hvordan vi kan gjøre økonomien til folk flest enda bedre, blir det møtt med kritikk om at det bryter med systemet. med systemet. Det er ikke noen grunn til at vi i Norge bør ha eiendomsskatt. Det er en skatt som rammer særdeles usosialt, det rammer dem med svakest økonomi hardest.

Mens vi har hatt denne debatten, har alle representantene fått en e-mail med et testament fra Eldreombudet. Jeg mener at det er ganske symptomatisk – man har dessverre en regjering som nedprioriterer det viktigste.

[12:52:01]: Mitt mantra gjen- nom seks år som ordfører var at kommunene skal bety mest for dem som trenger det mest, og barnevernsbarna er en slik gruppe. Fram til vi i forrige periode fikk vedtatt en ny barnevernslov, var det mange kommunestyrer, ordførere og kommunedirektører som visste lite om sitt eget barnevern, mens nå er det et lovkrav at kommunestyret en gang i året skal behandle en statusrapport for sitt barnevern, og det er bra. Mange Mange små kommuner har svake kompetansemiljøer og klarer ikke å levere sine lovpålagte tjenester på en god nok måte. Generalistkommuneutvalgets rapport er et saklig grunnlag for å diskutere dette. dette. La meg trekke fram et eksempel fra virkeligheten. I september 2021 etablerte den lille kommunen Samnanger sitt eget barnevern. Lederen skulle i tillegg ha ansvaret for Nav og PPT. I januar i år hadde alle de tre ansatte sluttet. Da tok kommunalsjef for helse og omsorg over som konstituert barnevernsleder. Resten av staben var tre innleide konsulenter i en 110 pst. stilling. Dette viser noe av sårbarheten i å etablere egen barnevernstjeneste når det henger på noen få personer, sa statsforvalter Liv Signe Navarsete i media. media. I innstillingen er SV bekymret på barnevernets vegne. Det er en bekymring jeg deler. Men i motsetning til SV og regjeringspartiene vil Høyre bruke pengene på tjenestetilbudet og ikke på ideologiske kampsaker. skriver regjeringen svart på hvitt at utfasingen av kommersielle aktører i barnevernet som de rød-grønne ønsker, gir en merkostnad på om lag 700 mill. kr årlig, og det uten at ett eneste ekstra barn får hjelp. Fra 1. juli i år er det lovfestet at barnevernstjenesten ikke kan velge å godkjenne fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter. Mange av fosterhjemmene i privat regi sier at det er uaktuelt å gå over til å være fosterhjem i offentlig eller kommunal regi, fordi de mener at vilkårene og oppfølgingen der er for dårlig. Fagforeningen FO er svært bekymret for den situasjonen barnevernstjenestene her står i. Disse eksemplene viser oss at de rød-grønnes politikk på barnevernsfeltet går ut over barn og ungdom, og ikke minst at kommunene vil slite enda mer med å levere gode tjenester og vil få økte kostnader knyttet til dette. Da holder det ikke at regjeringen i RNB for så vidt slår fast at kommunesektoren over flere år med Solberg-regjeringen har fått større handlingsrom. De ideologiske endringene de nå gjennomfører, krever at de samme partiene også følger opp med finansiering, for kommunene har ikke ryggrad til å bære dette selv.

[12:54:55]: Kommunesektoren som helhet får for lite politisk oppmerksomhet, selv om det er bred enighet om kommunenes betydning i offentlig sektor, og at det skal gis fullverdige tjenester til alle der man bor. At det skal gis likeverdige tjenester fra vugge til grav, er kanskje noe av det mest grunnleggende i vår politikk. Utfordringene er ulike. Kommunene er ulike. Det lokale politiske styret er ulikt, men et ønske om at kommunenes innbyggere skal være trygge for gode barnehager, en skole for alle, ivaretakende eldreomsorg og et kulturliv som syr det hele sammen til et godt sted å leve, er en felles intensjon og ambisjon for oss alle. For å lykkes med det må de økonomiske rammene ligge på plass. Vi i SV prioriterer alltid økte rammeoverføringer til kommunal sektor i vårt alternative budsjett, nettopp fordi vi ser betydningen av lokalt tilpassede tilbud, og vi har tro på at de beste løsningene finnes lokalt. Kommunepolitikere fra alle partier jobber i hele landet for å prioritere det som er viktigst, men opplever så altfor ofte at viktige tilbud og tiltak ikke når helt opp. Forebygging nedprioriteres. Ikke lovpålagte oppgaver må vike for de pålagte, og kvalitet kan lett måtte vike for kvantitet. Det er derfor viktig at man ser på levekår når man oppdaterer kriteriene i inntektssystemet, nå i første omgang for fylkeskommunen, men det kommer ikke til å bli mindre relevant for kommunene. Flere kommuner kommer uheldig ut da man opplever at man enten er litt for liten eller litt for stor, og samtidig opplever man økende levekårsutfordringer. For å demme opp for konsekvensene av det er det viktig å hensynta det i et kommende system. En god oppvekst er nok den viktigste investeringen vi kan gjøre for framtiden. Da kommer vi ikke utenom barnehage, skole og SFO. SV er opptatt av å prioritere en bedre bemanning i barnehagen. Barna skal ha nok og kvalifisert personale hele dagen. Videre satser vi fortsatt på gratis SFO. Denne gangen er det kjernetid for tredjeklassingene som er vår prioritet. prioritet. Antallet barn som får være med på leken, har økt siden vi fikk dette på plass for første- og andreklassingene. Det viser at behovet og ønsket er der, og det skal ikke begrenses av foreldrenes lommebok. Så til slutt: En god skolegang er helt avgjørende. Derfor må vi jobbe for å rekruttere flere lærere inn i klasserommet, og vi må sørge for et arbeidsmiljø der både elever og lærere kan trives og lære. For å få til det må vi styrke laget rundt eleven, og her er tilgjengelige helsesykepleiere viktig, ikke minst i videregående opplæring. For å få til det må kommunesektorens inntekter økes, og det er en fornuftig bruk av fellesskapets midler, midler som skal tilbake til fellesskapet ute i Kommune-Norge.

Der såg ein alvorleg på den store forskjellen og mangelen i tilgangen på psykiske helsetenester. Målet med undersøkinga var å vurdera om me har likeverdig tilgang til psykiske helsetenester, og kva verkemiddel staten har nytta for å få det til. Alvorleg var det spesielt i kommunane. I mange kommunar i 2021 fekk ikkje ungdom med samtidige psykiske plagar og rusmiddelproblem eit godt nok behandlingstilbod, eller dei stod faktisk heilt utan. Det kan me ikkje tolerera. Den offentlege debatten om psykisk helse har vore stor dei siste åra, og for mange er det ei svært viktig sak. Det er det. Ein av grunnane til dette er at mange opplever at nedbygginga av spesialiserte tenester og flyttinga av ansvar over til kommunane har gått for langt. Mange endar som svingdørspasientar og møter fleire forskjellige behandlarar i eit fragmentert system. Det rammar dei sjukaste hardast, og det gjer at personar med lette lidingar kan bli sjukare. Å bli avvist av dei som skal hjelpa oss, kan òg gjera oss sjukare. Utfordringane er komplekse og samansette. Me veit at jo tidlegare me får hjelp, jo betre er det. Då må me ha eit hjelpetilbod i nærleiken som er opent og tilgjengeleg. Nært er stikkordet. Betre og meir tilgjengelege tenester i kommunane vil på sikt kunna bidra til å redusera behovet for langvarig hjelp i spesialisthelsetenesta.

Psykisk helse er eit av dei viktigaste satsingsområda til regjeringa. På fredag la helseministeren fram opptrappingsplanen for psykisk helse. Me skal ha lågterskeltilbod i alle kommunane i landet. Regjeringa føreslår å løyva 3 mrd. kr til opptrappingsplanen for psykisk helse over dei neste ti åra. I dag vedtek me å leggja inn 150 mill. kr til arbeidet med psykisk helse i kommunane til neste år. Det er viktig og bra.

Pandemien satte kommunene på prøve, og vi måtte tenke nytt om hvordan vi skulle opprettholde og levere tjenester. Dette gjorde kommunene på en imponerende måte, og det fortjener Kommune-Norge ros for. Så kom Russlands invasjon i Ukraina, og kommunene måtte atter en gang levere tjenester raskere og til flere. I en tid med større usikkerhet enn på lenge er det viktig at kommunesektoren sikres en finansiering som gjør at de kan levere et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Kommuner, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har lagt ned en uvurderlig innsats for å legge til rette for en vellykket bosetning av et rekordstort antall flyktninger i store og små kommuner. Senterpartiet har lenge sett behovet for en tillitsreform i offentlig sektor. Større handlingsrom for kommuner og fylkeskommuner er et gode, for det finnes mange lokale folkevalgte og ansatte i kommunesektoren som ser andre måter å løse oppgavene på enn hva som gjøres i dag. Der staten med sine retningslinjer, forskrifter og pålegg er en klamp om foten, ja, så burde en undersøkelse teste ut hva vi kan gjøre annerledes. Jeg er derfor glad for at regjeringen har invitert kommuner og fylkeskommuner til å delta i frikommuneforsøk.

Gjennomgangen av inntektssystemet for kommunene, som kommer neste år, blir viktig. Gleden er derfor stor i de kommunene som opplevde Erna Solbergs økonomiske straff av dem som ikke ønsket sammenslåing, og som nå får et økonomisk løft allerede i år. år. Det er interessant å lese Høyres merknader i innstillingen, der de skriver varmt om lokaldemokratiets vilje. Hvor var denne rørende omsorgen for lokaldemokratiets vilje da Solberg-regjeringen tvangssammenslo en rekke kommuner i 2017? Dersom det er noe som har bidratt til unødvendig kaos og uroligheter i Kristiansand, Søgne og Songdalen, er det Høyres tvangssammenslåing. Selv etter at innbyggerne hadde sagt nei til sammenslåing, bestemte Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre seg for å ikke lytte til folkets vilje, ikke lytte til dem som ble mest berørt, og heller ikke holde seg til de lovnadene som de hadde gitt til landets kommuner da de uttalte at kommunesammenslåinger skulle være frivillige. frivillige. Nå handler det om å gjøre opp for den uretten som ble begått, og la disse kommunene få sin selvråderett tilbake, dersom innbyggerne i Søgne og Songdalen ønsker det. [13:03:42]: Kommunenes økonomi er avgjørende for folk i hele landet. Det ser vi tydelig når kommunene har så lite penger at de må begrense tilbudet til innbyggerne. Vi lever nå i en tid hvor alt har blitt dyrere, og stadig flere familier teller på knappene om de har råd til fritidsaktiviteter til barna. Det har blitt stadig større tilstrømning til de aktivitetene som er gratis eller lavkost for den enkelte. Familiene blir ikke rikere av gratis aktivitetstilbud, men barn og unge slipper å føle den stramme økonomien så hardt på kroppen. SV vil styrke og støtte opp om den kulturelle grunnmuren i lokalsamfunnene. Vi må gjøre kommunene i stand til å etablere og opprettholde gratis åpne møteplasser som bemannes med trygge voksne, hvor barn og unge kan oppleve fellesskap og mestring innen trygge rammer. SV vil ha et nasjonalt løft for folkebibliotekene, med økt åpningstid og flere meråpne biblioteker, bibliotekene har blitt en stadig viktigere fysisk møteplass og fungerer som lokalt kulturbygg for folk i alle generasjoner og med alle bakgrunner. Fordi bibliotekene er gratis for alle, er de demokratiske og inkluderende arenaer for kunnskap og debatt. De gir alle tilgang til litteratur. Derfor er det viktig å øke bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift. Vi ønsker en kulturskole for alle. Kulturskole burde vært integrert i skole og SFO, med gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud. Kulturskolen er hjørnesteinen i det lokale kulturlivet og bidrar til økt livskvalitet for den enkelte. Alle barn skal ha muligheten til å drive med kulturaktiviteter i sitt oppvekstmiljø. Det er også viktig at barn og unge får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, og derfor er det viktig å styrke Den kulturelle skolesekken. Når noen utsettes for vold i hjemmet og ikke finner noen annen utvei enn å rømme, trenger de å kunne komme til et åpent krisesenter som tar dem imot uansett hvilke utfordringer de måtte ha. Slik er det ikke overalt i dag. Etter at kommunene fikk hele ansvaret for krisesentrene, har forskjellene i tilbudet økt, og mange krisesentre har ikke bemanning eller bygningsmessige fasiliteter til å ta imot alle dem som trenger dem. Vi har nylig behandlet SVs forslag om krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus og fått gjennomslag for at kommunens tilbud til utsatte grupper skal tydeliggjøres og presiseres i både krisesenterloven og den tilhørende veilederen. En slik tydeliggjøring mener SV må følges av bedre økonomiske muligheter til både å utbedre bygningene og ansette mer kvalifisert personale. Derfor har vi i revidert budsjett fått gjennomslag for en ordning tilsvarende Husbankens ordning med investeringstilskudd til helse- og omsorgsbygg, som nå også skal gjelde for bygningsmessige utbedringer og utbygging av krisesenterbygninger.

Eg synest det er litt interessant at representanten Wiborg frå Framstegspartiet er overraska over at debatten om kommuneproposisjonen handlar om kommunar. Det er jo eit ganske stort ansvar for kommunal- forvaltningskomiteen. Dei innlegga som både Arbeidarpartiet og Senterpartiet har hatt i debatten i dag – for den som fylgjer med på debatten – har handla om tenester som er viktige for folk.

på at kvart barn er unikt, men me meiner det ikkje er eigna til standardisering, konkurranseutsetjing og anbod. Me har i forslag til revidert budsjett for inneverande år føreslått ei styrking til det statlege barnevernet på 260 mill. kr.

har behov for opprusting av fylkesvegar, tannhelse, kultur osv. Eg meiner det må bli slutt på denne nedsnakkinga av fylkeskommunen, som er eit viktig forvaltningsnivå, og som bidreg til viktige tenester for folk i heile landet. Helge André Njåstad [13:09:36]: Det har vore lite ny politikk og nye meldingar frå denne regjeringa, men ei melding dei har sagt dei skal koma med ganske snart, er distriktsmeldinga. Ho har me store forventningar til. Distriktspolitikk er viktig, og det er viktig at ein har arbeidsplassar og aktivitet i heile landet. For Framstegspartiet er det veldig viktig at distrikta får lov til å leva av eigne naturressursar og skapa arbeidsplassar.

det er ei sterk kopling mellom lokal verdiskaping og lokale inntekter. Difor er me litt kritiske til det som ligg i denne meldinga om at ein skal ha ei sterkare utjamning i inntektssystemet for kommunane. At regjeringspartia har gått inn i den ordlyden, betyr jo at ein skal gå vekk frå den linja som har følgt oss heilt sidan Stoltenberg var statsminister. Ein har hatt ein regel om at skattesterke kommunar skal bidra med 60 øre av kvar krone meir enn snittet til skattesvake kommunar. Eg synest det er veldig rart at regjeringspartia går vekk frå den modellen som har tent norske kommunar og Noreg godt heilt sidan Jens Stoltenberg var statsminister. Distriktspolitikk handlar om fleire ting. Det handlar m.a. om vegbygging. Dessverre ser me at ein byggjer mindre vegar med denne regjeringa enn med den førre, og me ser at ordninga med ferjeavløysing for å erstatta ferje med bru ikkje blir tolka så positivt, sånn at ein faktisk kan byggja bruene.

horisont frå 40 til 45 år. Det ligg då eit forslag frå Høgre og Framstegspartiet som ein gjerne kan stemma for viss ein ønskjer å erstatta kabelferja i Masfjorden med ei bru, som heile det lokalpolitiske miljøet i Masfjorden ønskjer.

ord, gi en oppfordring til statsråden – som jeg også gjorde i replikkrunden – om at man for framtiden sørger for å fullfinansiere ordningen med gratis ferjer. Gratis ferjer er en kjempeviktig satsing for distriktene våre og for alle samfunn som er avhengig av ferje. Det må selvsagt også gjelde hurtigbåter. Det får vi mange meldinger om, også fra mange fylkeskommuner. Så vil jeg komme med en kort stemmeforklaring. Rødt kommer til å støtte alle de framlagte forslagene. Vi synes det er gode forslag, og derfor støtter vi dem.

[13:13:47]: Det blir gjort ein formidabel innsats rundt om i alle landets kommunar og fylke for å yte innbyggjarane i Noreg gode tenester.

demografi. Eg kan ikkje la vere å kommentere representanten Lønseth frå Høgre si forteljing om det å rydde opp etter Høgre sitt frislepp av innleige- og vikarbyråbransjen, når det blir framstilt som å stikke kjeppar i hjula for verksemdene.

Det er krevjande å finne areal til utbygging, men samtidig må både distrikt og sentrale strøk ta inn over seg det alvoret som er, med nedbygging av dyrka mark, natur og strandsone. Vi har nokre fantastiske verdiar i norsk natur og norsk jord som vi må sørgje for å ta vare på. Eg tenkjer at vi ved å

[13:16:25]: Det viktigste for lokal- politikere og kommunedirektører er at handlingsrommet kommunene får, er godt nok til å gi kommunene frihet til å prioritere de oppgavene de mener er viktigst lokalt. Det tallene viser, er at det er forskjell på hvem som sitter i regjering. Veksten i handlingsrommet var større da vi var i regjering, enn det denne regjeringen legger opp til. Noe som ikke nevnes nok i debatter om kommuneøkonomi, er hvor viktig rente, skatteinngang og rammevilkår er. Renteutgiftene har økt betydelig de siste årene, og i min hjemkommune, Elverum, er renteutgiftene nå over dobbelt så store som det kommunen bruker på teknisk drift. Regjeringen legger nå stein til byrden ved å maksimere ut bruken av oljepenger med 3 pst. av oljefondet. Det vil bidra i feil retning for mange kommuner med høy gjeld. Kommunesektoren har en gjeld på ca. 700 mrd. kr, og et prosentpoeng høyere rente vil belaste kommunene med 2,7 mrd. kr i renteutgifter. Det er en enorm sum. En felles utfordring for små og mellomstore kommuner over hele landet er å sikre seg nok kompetent arbeidskraft. Dette er realiteten, og det blir bekreftet av generalistkommuneutvalget. Det er en utfordring det ikke går an å bevilge seg ut av. Kommunene må tilby gode arbeidsvilkår og sterke og brede fagmiljøer for å tiltrekke seg og beholde unge medarbeidere. Regjeringens planer om å bruke en halv milliard på å splitte opp kommuner og tviholde på en kommunestruktur fra 1960-tallet er ikke et godt tiltak for å bygge fagmiljøer og tiltrekke seg kompetanse. Vi bør heller bidra til å få en kommunestruktur som er i takt med resten av samfunnet og tiden vi lever i. Kommunene gir tjenester fra vugge til grav og er ryggraden i Velferds-Norge. Større og mer robuste kommuner vil bidra til å tiltrekke seg og beholde kompetan se og medarbeidere. Det er avgjørende for å sikre at alle kommuner også i framtiden kan yte gode tjenester til innbyggerne. Nils

Fylkesvei- ene er viktige hverdagsveier for både arbeidstakere og familier, for industrien vår og for verdiskaping i hele landet. landet. Det er et nasjonalt problem når dødsulykkene på fylkesveiene blir flere per kjørte kilometer fordi tilstanden er for dårlig mange steder og vedlikeholdet er for svakt. Det var en samlet transportkomité enig om for to uker siden, da vi avga vår innstilling om vedlikehold på fylkesvei. Men hva skjer så, kort tid etter at alle partiene har vært enige om dette? Nå går Høyre-leder Erna Solberg ut og sier at fylkene skal kuttes. Det er fylkene som skal få mindre penger. Det er åpenbart at det bl.a. kommer til å gå ut over det handlingsrommet vi nå hørte representanten fra Høyre prate varmt om i teorien, men som skal skjæres ned i praksis.

for vi vet at fylkene har viktige oppgaver med å sørge for at ungdommen vår kan få tatt topp videregående utdanning. Da trenger skolene både oppdaterte bygg og ikke minst utstyr på yrkesfag. Vi ønsker at befolkningen vår skal ha en god tannhelse. Da må befolkningen ha et godt offentlig tilbud som ligger i fylkene. Skal vi få gjort noe med hullene i fylkesveiene, må vi gjøre slik denne regjeringen sørger for, at det i praksis blir et handlingsrom

Det er veien å gå – ikke kutte. President, stå med ryggen rak, som du gjør. Ikke vær et sekund i tvil om at dette skal vi fortsette å jobbe for sammen. Fylkesveiene må prioriteres videre.

og de kommunene der forholdene ikke ligger til rette for kommunesammenslåing, skulle fortsatt få full kompensasjon for smådriftsulempene. Vi i Høyre mener derfor at disse 100 mill. kr som regjeringen nå prioriterer til disse kommunene, heller bør brukes til å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne. Vi peker derfor på at disse 100 mill. kr heller bør prioriteres brukt på psykisk helse. Min kollega representanten Sandra Bruflot redegjorde godt for vår politikk på det feltet. Så til resten av dagens debatt: Jeg synes at det er en debatt vi får hvert år, men det er faktisk en av de viktigste debattene vi har i Stortinget. Det handler om morgendagens utfordringer og den viktige omstillingen Norge skal gjennom.

det handler om å sette kommunene i stand til å levere de tjenestene innbyggerne skal forvente av dem. Der er det noen utfordringer – det er ikke noen tvil om at utviklingen i demografien utfordrer kommunesektoren på flere felter. Særlig ser vi det innen fraflytting, innen etablering av nye arbeidsplasser og ikke minst i forbindelse med det å kunne skape kompetansemiljøer som er store nok til at kommunene kan levere sine tjenester. Det handler også om å legge til rette for å skape nye bein å stå på for en kommune som kanskje har levd av én type næring i lang tid, gjennom både digitalisering, innovasjon og skaperkraft langs andre linjer enn det man kanskje har vært vant til før. I sum I sum handler det da for disse kommunene både om å kunne legge til rette for å møte morgendagens utfordringer, og om at vi gjør det vi kan for å sette dem i stand til det. Slik sett ser jeg fram til arbeidet som ligger foran oss. Både generalistkommuneutvalget og inntektssystemarbeidet som skal gjøres framover, blir viktige Så til en rask stemmeforklaring: Høyre stemmer for de forslagene vi er med på. Vi stemmer imot alle de løse forslagene, og vi har gode begrunnelser for vår politikk på det feltet i våre merknader og forslag. Lene Vågslid

27 kjem me til å stemme imot, bl.a. fordi inntektssystemet ikkje skal vere eit refusjons- eller insentivsystem, slik forslagsstillarane legg opp til.

Der vil eg vise til forslag nr. 1, frå Høgre og Framstegspartiet, om ferjeavløysing. Det kom noko seint i prosessen, men me har vurdert forslaget, og Arbeidarpartiet og Senterpartiet kjem til å stemme for det forslaget.

(Sp) [13:27:42]: Litt på tampen av de- batten tenkte eg berre å dvele litt ved det som også representanten Sandtrøen var inne på, nemleg kommunar og fylke si viktige rolle som infrastruktureigar og infrastrukturbyggjar. Det gjeld på mange område, men særleg på området veg.

fylkeskommunen, som har den viktige rolla som infrastruktureigar. Ferjer og ferjedrift

Ei ferje har ei opningstid som er avgrensa. Ein kan tenkje seg sjølv, viss det stod eit trafikklys oppi Gudbrandsdalen som var grønt i 5 minutt, så var det raudt dei 45 neste minutta, og så var det grønt igjen i 5 minutt – det er kvardagen i Ferje-Noreg. det er gledeleg at den ordninga blir styrkt, og det er grunn til å hugse på den viktige rolla som kommunar og fylke har i å sikre infrastrukturen i landet vårt.

avgjer om kommunar og fylke er i stand til å levere gode tenester nær folk, i bygd og by i heile Noreg. Eg registrerer at representantar frå Høgre er oppe og snakkar om kor høgt ein prioriterte kommuneøkonomien i førre periode – som eit argument for at ein er oppteken av ein sterk kommuneøkonomi. Senterpartiet og Arbeidarpartiet sat i opposisjon, føreslo ein å styrkje kommuneøkonomien utover det som den førre regjeringa gjorde. Men vel så viktig som kva Senterpartiet og Arbeidarpartiet gjorde i opposisjon, er at i inneverande periode, når Senterpartiet og Arbeidarpartiet sit i regjering, har Senterpartiet og Arbeidarpartiet, saman med den gode støttespelaren SV, føreslått meir pengar til kommunar og fylke enn det Høgre og Framstegspartiet gjer i opposisjon.

Det er noko som Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering jobbar konkret og målretta med, bl.a. gjennom ordninga for bygdevekstavtalar, ei ordning som Høgre føreslår å stryke løyvinga til i sitt alternative budsjett. Eg høyrer representanten Kapur viser til behovet for

Då må vi sørgje for ei vidare utbygging av høghastigheitsbreiband i Noreg. Det er nettopp i nokre av dei mindre kommunane at dekningsgraden i dag er for liten. Då er det ein veldig dårleg strategi å føreslå å kutte 150 mill. kr til utbygging av breiband, som Høgre gjorde i budsjettet

[13:34:48]: Det er hyggelig å kunne få oppsummere en god debatt, som har vist mye av forskjellene. Som jeg var inne på i mitt hovedinnlegg, er det ganske store forskjeller i denne salen når det gjelder mye av det vi diskuterer i dag. På det overordnede nivået er Fremskrittspartiet helt klare på at det er den enkelte innbygger som er det viktigste, ikke systemet. jeg synes det er litt underlig når enkelte representanter, spesielt fra regjeringspartiene, er oppe og snakker om en såkalt tillitsreform. For hvem er det regjeringen i utgangspunktet har tillit til? Har de tillit til at våre eldre og deres pårørende skal få valgfrihet? Nei, regjeringen har mer tillit til de kommunale byråkratene. Har de tillit til at den enkelte og kommunen selv skal få avgjøre utbygginger i deres egen kommune? Nei, regjeringen har mer tillit til byråkratene hos statsforvalterne. Jeg synes det er ganske symptomatisk, og jeg synes det er synd at man velger å sette systemer foran mennesker. Helt avslutningsvis i debatten: Representanten Vågslid har vist mye hjertevarme og omsorg for lommeboken til byråkratiet i fylkeskommunen. Jeg tror de fleste hadde ønsket at Arbeiderpartiet hadde hatt den samme omsorgen for lommeboken til folk flest.

Først vil jeg takke komiteen for samarbeidet i denne saken. Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité. Forhandlingene i staten for perioden 1. mai 2022 til 30. april 2024 mellom staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene Akademikerne, LO Stat, Unio og YS ble innledet 27. april

Lønnsoppgjørene i Norge er basert på frontfagsmodellen. Det betyr at konkurranseutsatt industri forhandler først. I årets lønnsoppgjør har NHO anslått årslønnsveksten til 5,2 pst. for industrien samlet. Den avtalte økonomiske rammen for oppgjøret i staten er på linje med dette anslaget. I avtalene med Akademikerne og Unio er alle tarifftilleggene avsatt til lokale forhandlinger. For LO Stat og YS Stat er det fra 1. mai 2023 gitt et tillegg på 31 000 kr i hovedlønnstabellen. Det sikrer en lavlønnsprofil og en likelønnsprofil. En samlet komité viser i innstillingen til at Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider for at partene kan komme fram til enighet om likelydende tariffavtaler i hovedtariffoppgjøret i 2024. Allerede i forhandlingene i fjor ble det gjort tiltak som gjorde at avtalene nærmet seg hverandre. det laget et helt nytt lønnssys tem med to lønnsstiger i stedet for 39 lønnsrammer, som man hadde før. Systemet gir automatisk lønnsutvikling etter ansiennitet for mange stillinger i staten. Dette systemet er nå likt i begge avtalene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil oppfordre partene til å videreføre denne samordningen, slik at man på sikt igjen kan få én hovedtariffavtale i staten. Det er partene som eier hovedtariffavtalen, og det er partene som må finne fram til de gode løsningene. Så regner jeg med at de partiene som har egne forslag, vil gjøre rede for dem selv.

på lønnssystemet i staten og legge fram anbefalinger i god tid før hovedforhandlingene i 2024 begynner. Det viser seg at vedtaket ikke har blitt fulgt opp, fordi det ikke har vært mulig å få til en enighet mellom partene om et felles mandat for arbeidet. Det er synd, men Rødt forventer at regjeringen følger opp slik at kunnskapsgrunnlaget om utviklingen av lønnssystemet i staten er på plass i god tid før hovedforhandlingene starter i 2024.

De uorganiserte skulle, som en mellomløsning, følge den største avtalen i hver virksomhet, og det ble vektlagt at dette skulle være en midlertidig løsning, og at departementet skulle følge med på praktiseringen og utslaget av en slik modell. Dagens situasjon fører til systematisk forskjellsbehandling og vilkårlige utslag for både organiserte og uorganiserte. Det må derfor arbeides med en alternativ ordning for fordeling av lønnsmasse, inkludert for de uorganiserte, dersom man ved oppgjøret i 2024 ikke skulle oppnå det vedtatte målet om likelydende avtaler. Derfor fremmer Rødt og SV sammen her i dag et forslag om at Stortinget ber regjeringen gjøre rede for praktisering og utslagene av dagens midlertidige løsning for tariffregulering av lønn til statsansatte som ikke er medlem av en arbeidstakerorganisasjon, og for alternative løsninger til dagens ordning. Det haster med å få på plass likelydende tariffavtaler som sikrer en forsvarlig og rettferdig lønnsutvikling for alle ansatte i staten, og dette arbeidet forventer Rødt at regjeringen, sammen med partene, jobber alt de kan med for å oppnå. Med det tar jeg opp det forslaget som Rødt er en del av.

Eg er veldig tilfreds med at vi har kome til einigheit i forhandlingane med partane om årets lønsoppgjer i staten. Årets oppgjer i staten gjev ein årslønsvekst på 5,2 pst. Det er i tråd med ramma til frontfaget.

bad Stortinget regjeringa om å gå i gang med eit arbeid for å kome fram til like hovudtariffavtalar i staten fram mot neste lønsoppgjer. Det er uheldig at vi har ulikelydande hovudtariffavtalar i staten. Det er eit resultat av forhandlingar og av at førre regjering opna for ulike avtalar. Eg arbeider for å få hovudsamanslutningane til å samle seg om fire like hovudtariffavtalar. Det er mange interesser som skal sameinast dersom vi skal lukkast i å kome til einigheit om likelydande hovudtariffavtalar. Dersom vi skal lukkast, må vi alle bidra til å tenkje nytt. Partane har i fleire oppgjer og seinast i fjor vedteke endringar i hovudtariffavtalane som gjer dei meir like. Resultatet av lønsoppgjeret må alltid byggje på den einigheita partane kjem fram til i forhandlingane. Det er partane som eig dei gode løysingane. Slik fungerer den norske modellen. Staten er her ein av fem partar. Stortinget har fatta vedtak om at regjeringa skal setje ned eit lønsutval som skal sjå på lønssystemet i staten.

Suksesskriteriet for eit slikt utval er at alle partane vil delta i arbeidet. Organisasjonane har ulike synspunkt på behovet for eit slikt utval, og det har så langt ikkje vore mogleg å finne eit mandat som alle kan slutte seg til.

for saka): Komiteen har hatt til handsaming ein proposisjon frå Samferdselsdepartementet om revidert finansieringsopplegg for Haugalandspakken på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommunar. Forslaget inneber at perioden for innkrevjing av bompengar i Haugesund og Tysvær kommunar vert forlengd frå 1. juli 2023 til utgangen av 2026 eller til ein eventuelt ny bompengefinansiert bypakke for Haugesund er etablert, dersom det skjer tidlegare enn 2026. Planen er at bypakken skal starta innkrevjing frå 2025. Eg vil først få lov å takka komiteen for ein uhyre smidig og rask prosess. Dette er ein proposisjon som har gått gjennom i ekspressfart. Formålet med det reviderte finansieringsopplegget er at det skal bidra til at det vert kortast mogleg opphald i innkrevjingsperioden på Haugalandet fram til ein eventuell ny bypakke for Haugesund Dette er ein proposisjon som det har vorte jobba med ei stund. Han fekk nok lengre behandlingstid då Karmøy valde å trekkja seg frå samarbeidet, men dei attverande kommunane og begge fylkeskommunane har stått saman om det som no er det reviderte finansieringsopplegget.

komiteen): I dag kjem Stortinget til å vedta å forlengje levetida for Haugalandspakken fram til utgangen av 2026 eller fram til ein eventuell ny bypakke for Haugesund blir vedteken.

(Haugalandspakken) Eskeland, som vanleg på ein god og grundig måte, har lagt fram er innhaldet i saka. Senterpartiet er som kjent ikkje kategorisk mot bompengar. Vi meiner likevel at ein alltid må vere bevisst den samla belastninga bompengar kan utgjere, slik at det ikkje blir ei for stor belastning for den enkelte bilist. I tillegg til dette perspektivet er det viktig for Senterpartiet – det er ikkje berre viktig, det er ein grunnleggjande føresetnad – at det er eit lokalpolitisk ønske om og støtte for ei bompengefinansiering for dei prosjekta som blir vedtekne. Karmøy har i dette tilfellet ønskt å gå ut av avtalen, og det ønsket blir også respektert. Bompengeinnkrevjinga i Karmøy kommune blir avvikla. Dette viser at regjeringa held ord når det gjeld at lokalpolitisk støtte skal vere ein føresetnad.

ikke så mange honnørord som kommer her fra min side. Som kjent er Fremskrittspartiet motstandere av å øke skatter og avgifter, spesielt skatter som ikke tar hensyn til betalerens evne til å betale. Bompenger er en sånn skatt. I 2008 ble det vedtatt en bompengepakke på Haugalandet. En av betingelsene som ble lagt til grunn den gangen, var at den skulle vare i 15 år, fram til 2023. Istedenfor at en får en takk for innsatsen, får en altså lov til å betale i nye tre år. Hvorfor blir det sånn? Hva er begrunnelsen? Hva er formålet med forlengelsen? Jo, det er at det skal være kortest mulig opphold til ny pakke er etablert. Det hørte vi også saksordføreren Da er det nesten morsomt. Det er det samme som å si at vi innfører bompenger til evig tid; vi skal bare ta dem opp og fornye dem hvert 15. år. De nye midlene skal altså bidra til å dempe trafikkveksten. Jeg lurer på: Hva er det som får en til å si noe sånt? Pakken skal bidra til framkommelighet og trafikksikkerhet, men med sånne argumenter får en gjerne ikke Venstres og SVs stemmer, og dermed begrunner en dette med å dempe trafikkveksten. En skal altså nesten uten unntak bruke pengene til å bygge mer vei, som er positivt. Bompenger skulle være midlertidig. Bompenger skulle komme som et tillegg til offentlige midler. Nå ser vi at bompenger i større og større grad erstatter offentlige midler. I pakken vi vedtar, er det ingen offentlige midler, om man ser bort fra en momsrefusjon. Dagens vedtak betyr egentlig, som tidligere sagt, innkreving av penger til evig tid. Akkurat i disse dager er det mange som sliter. Til og med staten sliter. Derfor har en innstilt oppstart på alle nye veiprosjekter i regjeringen – på grunn av at det er tøffe tider – men det hindrer altså ikke regjeringen i å be innbyggerne om enda mer penger.

[13:52:55]: Etter ønske fra de lokale partene i Haugalandspakken har regjeringen lagt fram et forslag om å forlenge bompengeinnkrevingen til senest utgangen av 2026, eller, som det ble sagt, til eventuelt ny bypakke for Haugesund er etablert, dersom det skjer tidligere. Det arbeides lokalt med en ny bypakke for Haugesund med sikte på bompengeinnkreving i 2025. I Karmøy kommune, som har vært en del av Haugalandspakken, var det ikke tilslutning til å forlenge innkrevingsperioden, og bomstasjonene i Karmøy blir dermed avviklet i tråd med de lokale vedtakene. Forslaget innebærer derfor at det blir forlenget innkreving i 9 av de 13 bomstasjonene på Haugalandet. Det reviderte finansieringsopplegget som er foreslått, innebærer at ytterligere prosjekter og tiltak for inntil 600 mill. kr kan gjennomføres. Vi sikrer finansieringen av viktige prosjekter i regionen og bidrar til økt måloppnåelse for Haugalandspakken. En fortsatt innkreving av bompenger på Haugalandet vil bidra til å dempe uønsket trafikkvekst i perioden mellom pakkene. Det er derfor gledelig at komiteens flertall tilrår at Stortinget gjør vedtak i tråd med forslaget i proposisjonen. Jeg har merket meg at komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ikke stiller seg bak forslaget. Jeg vil da understreke at regjeringen har lagt fram et forslag som er helt i tråd med lokalpolitiske vedtak. Jeg mener det er viktig at lokale myndigheter fortsatt skal ha mulighet til å bidra til utvikling av veinettet i sitt område gjennom bruk av bompengefinansiering. Jeg vil takke komiteen og Stortinget for rask behandling av saken. Det er til beste for alle.

Det er viktig for trygge vegar på Haugalandet. Spesielt viktig er det for å få i gang dei prosjekta som står igjen, sånn at så mange haugalendingar som mogleg kan køyra trygt til og frå barnehage, skule og jobb. Folk bur, jobbar og pendlar på tvers over heile regionen. Det blir produsert varer som skal fraktast med svære vogntog langs ein veg som ikkje er ein europaveg verdig. Me må vere trygge på desse vegane. Me må vere trygge på at me får våre kjære heim. Det er me ikkje i dag. Dei siste ti åra har det vore nesten 20 trafikkulykker over Fikse ved fylkesovergangen mellom Rogaland og Vestland, seinast i går. Det ser ut som det gjekk godt i går. Frå Ølen i Vindafjord og til langt inn i nabokommunen Etne er det knapt veg brei nok til gul stripe. Denne forlenginga av Haugalandspakken vil bidra til at det no kan skje. Førre veke la Statens vegvesen fram planane for dette strekket. Går planprosessen som planlagd, kan dei starta opp våren 2024. Eg køyrer denne strekninga fleire gonger i månaden, og det er stort sett med hjartet i halsen. Kva kjem rundt neste sving? Er det eit stort vogntog? Er det plass til oss begge i vegen? Når denne vegen står klar, kan me endeleg kjenne oss trygge.

Kva skal ein få for den bompengeinnkrevjinga? Eg vert eigentleg ganske imponert over at det går an å strekkje strikken så langt når det gjeld bompengeinnkrevjing. Dette må vere eit av dei grovaste brota på prinsippa som er lagt til grunn for bompengar,

Det er alltid un- derhaldande å høyra på Frank Sve når han verkeleg tek av her oppe på talarstolen. Til orientering kan eg fortelja representanten at det ligg veldig mange prosjekt i

det eitt forhold til, og det handlar om at det er ønskt lokalt at denne finansieringspakka skal koma på plass.

alle partier her har benyttet seg av bompenger for å finansiere veiene våre. Under den forrige regjeringen, da Fremskrittspartiet hadde statsråden, endret man vegloven § 27 ved å legge til rette for en bestemmelse om bompengefinansiering i byområdene. Det ble bl.a. også åpnet for et mer fleksibelt takstsystem med tids- og miljødifferensiering, og det var Fremskrittspartiet som la fram den proposisjonen. Det er verdt å minne representanten Sve om – jeg vet at det ikke alltid faller i god jord – at under den forrige regjeringen, da Fremskrittspartiet hadde samferdselsministeren, var det en vekst i antall prosjekter med bompengeinnkreving, antall bomstasjoner, bompengeinntekter og vekst i bompengeselskapenes lån/gjeld. Veksten i bompengeinnkreving skjedde både i og utenfor byområdene. Fra 2013 til 2021 økte bompengeinntektene fra 8 mrd. kr til 11,8 mrd. kr – og det er det bilistene som har betalt.

Jeg tror samtlige av oss som har vært lokalpolitikere eller regionalpolitikere, har opplevd dette presset. Det jeg reagerer mest på, er at alle er imot bompenger. Det er nesten ingen som er for bompenger – bortsett fra at alle stemmer for, med Fremskrittspartiet Det blir lagt opp til mer eller mindre utpressing. Det som skjer spesielt nå, er at staten går ut og sier at vi må holde igjen investeringene på vei, vi kan ikke gjøre det, mens innbyggerne på Haugalandet, som inngikk en 15årig avtale om en bompengepakke, må finne seg i at den blir forlenget – i en tid som er tøff for innbyggerne. Jeg har lyst til å ta opp litt av det som statsråden sier. Ja, Fremskrittspartiet vant ikke kampen om å slette alle bompengene, vi reduserte bompengeinnkrevingen, som lå på over 40 pst. av det vi brukte på veimidler i den tiden, til under 28 Grunnen til at beløpet i kroner gikk opp – og det kan statsråden gjerne feste seg ved – var at vi satset på vei. Vi bygde vei, vi bygde infrastruktur, vi så fortjenesten ved å ha en god offentlig infrastruktur, bl.a. for å ivareta trafikksikkerhet, for å skape arbeidsplasser på vei, for å få tak i den verdiskapingen som næringslivet vårt har, spesielt i distriktene, for å få fram våre varer. Jeg kan utfordre litt videre: Når en region inngår en bompengeavtale

for at innbyggerne ikke skal bli vant til å være uten bom, skal vi forlenge den, fordi vi trenger litt tid på oss før neste bompengepakke er klar? Kan vi ikke da bare innføre det til evig tid? Det er unødvendig byråkrati å holde på med dette, så jeg vil gjerne ha et svar fra statsråden: Hva menes det med at en bompengepakke skal ha en levetid på 15 år? Er det noe innbyggerne kan se fram til, at når de har gjort den dugnaden, som mange kaller det, skal de få noe igjen? Eller skal en oppleve det en opplever her, at bompengeskruen blir teitet til enda et par hakk, og rent offentlige utgifter blir holdt igjen, mens bompengepakkene som kommer for brukerne,